Dobro jutro poštovane zastupnice i poštovani zastupnici, pozdravljam i predsjednika Vlade i potpredsjednika Vlade i ministra financija sa suradnicima i Odbor za financije i državni proračun predložio je na temelju čl. 247 Poslovnika HS-a da provedemo objedinjenu raspravu o: - Prijedlog državnog proračuna Republike Hrvatske za 2025. godinu i projekcija za 2026. i 2027. godinu i Konačni prijedlog Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2025. godinu, drugo čitanje, P.Z. br. 89 Jesmo li suglasni? To je uobičajena praksa. Pa zahvaljujem se. Onda ćemo provesti objedinjenu raspravu. Dakle samo želim još naglasiti da se Uz Prijedlog državnog proračuna Republike Hrvatske za 2025. godinu i projekcija za '26. i 2027. podnose se i: - Prijedlozi financijskih planova izvanproračunskih korisnika za 2025. godinu i projekcija planova za 2026. i 2027. godinu, za: - Hrvatske vode - Hrvatske ceste d.o.o. - Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost - Hrvatsku agenciju za osiguranje depozita - Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje - Centar za restrukturiranje

odredbe čl. 211 i 212 Poslovnika Hrvatskoga sabora. O Konačnom prijedlogu Zakona o izvršavanju Državnog proračuna za 2025. provest ćemo raspravu sukladno odredbama Poslovnika koje se odnose na drugo čitanje, a amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za financije i državni proračun, Odbor za obranu, Odbor za ravnopravnost spolova, Odbor za poljoprivredu, Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku, Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu, Odbor za pravosuđe, Odbor za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo, Odbor za regionalni razvoj i fondove EU, Odbor za obitelj, mlade i sport, Odbor za pomorstvo, promet i infrastrukturu, Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost, Odbor za gospodarstvo, Odbor za ratne veterane, Odbor za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu, Odbor za zaštitu okoliša i prirode i Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina. Rasprava o proračunu provest će se u skladu s odredbom čl. 41. Zakona o proračunu. Podsjećam da čl. 41. st. 1. Zakona o proračunu propisuje da sve izmjene i dopune koje Sabor prihvati putem amandmana na predloženi državni proračun ili financijski plan izvanproračunskog korisnika državnog proračuna ne smiju mijenjati predviđeni manjak odnosno višak utvrđen u prijedlogu državnog proračuna ili financijskom planu izvanproračunskog korisnika državnog proračuna. Nadalje, čl. 41. Zakona o proračunu propisano je koji se amandmani mogu podnositi tijekom rasprave o prijedlogu državnog proračuna i financijskog plana izvanproračunskog korisnika te da ti prijedlozi ne smiju biti na teret proračunske zalihe, dodatnog zaduživanja ili već prije preuzetih obveza. Napominjem da se amandmani izrađuju putem aplikacije e-Amandmani, a podnose se Službi za pripremu i obradu sjednice Sabora potpisani u papirnatom obliku do kraja rasprave. Već su me informirali suradnici da imamo velik broj amandmana koji su upućeni i prije same rasprave. Čl. 212. Poslovnika određuje da se ne može glasovati o podnesenim amandmanima i proračunu u cjelini prije nego proteknu 3 dana od dana rasprave pa vas izvješćujem da će se izjašnjavanje o amandmanima provesti 3. prosinca, dakle u utorak idući tjedan, odnosno za 2 tjedna jer idući tjedan nećemo raditi, a o proračunu ćemo glasovati 6. prosinca, dakle u petak. Prije nego što dam riječ poštovanom predsjedniku Vlade RH Andreju Plenkoviću, a govorit će i poštovani potpredsjednik Vlade i ministar financija Marko Primorac, imamo nekoliko zahtjeva za stanku. Prvi na redu je kolega Božo Petrov, izvolite. **Petrov, Božo (MOST)** Poštovani, tražim stanku u ime Kluba Mosta. Hrvatska nažalost jest postala zemlja u kojoj više ljudi odlazi iz nje, u kojoj se manje djece rađa i u kojoj sela i ako netko upita zašto se to događa, onda je odgovor ispred nas. Zbog koruptivnih skandala i krađe kakvoj svjedočimo zadnjih dana i zbog ovakvih proračuna. Ljudima se pred proračune i u proračunima serviraju bajke, obećanja, prosipaju se brojke, postotci i milijarde. Što se događa u konačnici? Ljudi imaju želje, ali te želje u konačnici ostvaruju privilegirani i to kroz krađu, pod zaštitom pozicije koju im je dala Vlada. Dok se ljudima servira priča kako u proračunu nema novaca za skupe operacije pa ih se poziva na javno prikupljanje novca, kroz različite donacije, u to isto vrijeme ministar te Vlade trpa milijune u svoj džep. Dok Vlada priča o suverenizmu i domoljublju, taj isti ministar iz njihove Vlade uz pomoć srpske mafije pljačka hrvatske građane. Dok se priča o tome kako nema novaca za univerzalni dječji doplatak gdje bi svako dijete trebalo dobiti barem 100 eura, u to isto vrijeme ima novaca za robotske mikroskope šakom i kapom po hrvatskim bolnicama i ako me pitate trebam li vjerovati na riječ da predsjednik Vlade nije znao, oprostite ne mogu vjerovat na riječ, vjerovat ću kroz djela, a ono što može uistinu dokazati kroz djela predsjednik Vlade jest da objavi javno sve podatke o nabavama koje je isti taj ministar dok je bio u Vladi provodio pogotovo one podatke za vrijeme covid epidemije, time će dokazati da mu je uistinu stalo do Hrvatske i time će Hrvatskoj osigurati budućnost. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Hvala vam, stanka je odobrena. Kolega Paus izvolite. Hvala lijepa, poštovani tražim stanku u ime Kluba IDS-a zbog podcjenjivanja građana u jeku ove najzadnje afere koja debelo zadire u naš proračun. Građani s kojima pričam u protekla dva dana nemaju dileme tko bi trebao voditi istragu o korupciji u zdravstvu, a koja je upravo u tijeku. Oni nemaju dileme kome više vjeruju da li Lauri Kovesi ili eventualno DORH-u i USKOK-u i to je ona žalosna činjenica. Dakle doveli smo se do toga da je povjerenje u naše institucije niže nego ikad prije, doveli smo se do toga da je europsko tužiteljstvo jedno od najsvjetlijih točaka otkad smo ušli u EU. Statistički gledano možemo dokazati da se Vlada zaista nema snage boriti protiv korupcije na državnom nivou, a Boga mi možda niti u vlastitim redovima i umjesto što outsorsamo skupe pretrage privatnim klinikama možda bolje da outsorsamo borbu protiv korupcije barem tamo gdje možemo europskim tužiteljima i da im ne stojimo na putu, neka rade ljudi svoj posao, hvala lijepa. Stanka je odobrena. Kolega Jakšić izvolite. **Jakšić, Mišel (SDP)** Hvala poštovani predsjedniče, tražim stanku u ime Kluba SDP-a iz razloga jer za početak imamo jednu veliku nedoumicu da li je proračun ispravan. u slaganju proračuna je neupitno sudjelovao i ministar bivši Vili Beroš, a s obzirom na ono što možemo iščitati iz njegovih poruka nismo sigurni da li imamo još prostora u zdravstvu, dal je to +10, -10, 0, gdje smo, što smo i zašto smo. je onaj isti Vili Beroš za kojeg smo dva puta tražili da bude smijenjen kad su krenule prve njegove afere i tada nam se podsmjehivalo. SDP ne može podržati proračun u kojem je klica ove korupcije u hrvatskom zdravstvu gdje ljudi koji se trebaju liječiti ne mogu doći na red ili ih se šalje prema privatnom sektoru, pa ako ne možeš platiti ostani na cesti i čekaj da umreš, a paralelno s time Vili Beroš sa svojim mafijaškim prijateljima izvlači proračunska sredstva iz tog istog hrvatskog zdravstvenog sustava. Isto tako ne možemo podržati proračun gdje biva normalno da se s ove govornice od strane predstavnika Vlade apelira i moli strane trgovačke lance, strane banke, strane telekomunikacijske operatore, agencije za naplatu potraživanja da budu dobri i ne gule naše građane jer mi nemamo alate navodno iako svi znamo da ih imamo da zauzdamo one kojima je očito dozvoljeno da gule naše građane i da biva normalno da radnici u hrvatskim trgovačkim lancima gdje su strani vlasnici, imaju duplo manje plaće nego što imaju u matičnim zemljama, plaćamo veće cijene, a imamo jeftiniju energiju i to su razlozi gdje ova Vlada žmiri i zato ne možemo podržati ovaj proračun, hvala lijepo. **Jandroković, Gordan Pridružujem se svemu što su rekle moje saborske oporbene kolege. Također tražim stanku u ime Kluba HSS-a, GLAS-a i DOSIP-a. Želim istaknuti da glavna tema današnje rasprave nisu pojedine stavke i iznosi na pojedinim kontima, glavno pitanje o kojem trebamo raspravljati je to mogu li danas građani uopće institucionalnim putem rješavati svoje i potrebe, interese i probleme, sve ono zbog čega država i postoji. E pa upravo to pravo HDZ je građanima oduzeo, niti HS, niti DORH, niti USKOK, niti Ustavni sud, niti brojna druga tijela ne mogu izvršavati ono zbog čega se uopće i financiraju iz proračuna. Svima je poznato da je oporba pokrenula zahtjev za opozivom Andreja Plenkovića, na to od strane vladajućih čujemo da je njihova većina stabilna. Pa stabilna je zato što ju tvore plaćenici, kriminalci i politički mrtvaci koji su svjesni da zbog izborne prijevare počinjene na prošlim parlamentarnim izborima nikad više saborsku stolicu vidjet neće. Takva država zapravo je doživjela jedan svoj pobačaj, za taj pobačaj je odgovoran HDZ. Nama je potrebna nova institucionalna tvorba, nama je potreban DORH koji ima čelnika koji ne laže u odluci o preuzimanju kaznenog progona od EPPO-a, a upravo je to napravio Ivan Turudić, moje je osobno mišljenje upravo zato da zaštiti Andreja Plenkovića, vas premijeru koji poručujete da zapravo ucjenjujete opoziciju sa načinom izbora članova Ustavnog suda, vi tražite da Ustavni sud reflektira odnose snaga u parlamentu. Koje te snage u parlamentu Ustavni sud treba reflektirati? One koji su napravili izbornu prijevaru birača, one koje ne mogu sankcionirati vlastite koruptivne ministre.

Tomislav (HDZ)** Zahvaljujem predsjedniče. Tražim stanku u ime Kluba HDZ-a kako bi još jednom istaknuli da je današnji prijedlog proračuna za 2025.g. sa projekcijama za 2026. i 2027.g. razvojan i socijalan. Ono što sigurno trebamo naglasiti da u proteklom razdoblju RH zabilježila je gospodarski rast, zabilježila je rast zaposlenosti, niz je tu uspjeha koje smo imali tijekom 2024.g., a isto u prilog tome govore i svjetske agencije u smislu rejtinga RH. Sam proračun koji će danas bit izložen pred sve saborske zastupnike pokazuje da u 2025.g. očekujemo rast BDP-a u iznosu 3,2%, zatim stopa inflacije u iznosu od 2,7% što pokazuje trend pada, također očekujemo rast zaposlenosti u iznosu od 2,9%. Sve ovo skupa pokazuje da proračun RH je prikazao da Vlada RH vodi jednu odgovornu politiku, politiku u kojem je veliki naglasak i na investicijama i na socijalnim davanjima i ulaganjima. Između ostalih ono što treba naglasiti jedna od bitnijih ulaganja sigurno je i ulaganje u obranu. Zahvaljujem. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Stanka je odobrena. Imamo dvije povrede poslovnika, prvi je kolega Grmoja. Izvolite. Povrijeđen je čl. 238., pričati nakon ovakve pljačke u sustavu javnog zdravstva o nekakvim rejting agencijama dok ste dopustili mafiji, kontraverznim srpskim poduzetnicima da izvlače milijune dok hrvatski građani čekaju preglede, dok pozivamo u humanitarnim akcijama ljude da SMS-ovima i telefonskim pozivima skupljaju novac za liječenje teško bolesne djece, **Jandroković, Gordan (HDZ)** Dobivate opomenu, ovo ste mogli reći u replici u izlaganju u ime kluba, pojedinačno ovo je čista zlouporaba poslovnika, dakle dobivate opomenu. Kolega Petrov izvolite. Poštovani, vjerujem da ću zaraditi opomenu, čl. 238., kolega Šuta je samo jednu stvar spomenuo, a to je ona taj termin odgovorna politika. Pa za mene odgovorna politika znači odgovorno ponašanje, svjetlu ovog skandala kojeg vi doživljavate gdje ste branili ministra koji je pljačkao hrvatske građene dok su drugi trebali građani davati donacije preko SMS-a

ponašanje prema proračunu. Naš proračun je okovan i premrežen korupcijom, naš proračun ne može biti odgovoran jer da je odgovoran ovi recentni događaji od prije nekoliko dana se ne bi dešavali. I umjesto da vratimo povjerenje naših građana u sustav DORH taj predmet daje na USKOK umjesto da ga prepusti EPPO-u i da zadobijemo ponovno …/Upadica Naš proračun je sigurno pokazao odgovornost u vođenju RH. Mislim da je bitno jako naglasiti da prvi put imamo ispunjena oba kriterija iz Maastrichta, javni dug je ispod 60% BDP-a i sada on iznosi oko nekih 57,4%, a deficit na razini opće države ispod 3% BDP-a i sada iznosi 2,1%. Svi pokazatelji, a proračun je dokument

ne možete ignorirati upozorenje, dobili ste opomenu, drugi puta ćete dobiti i dvije. Kolegice Baričević izvolite. **Baričević, Danica (HDZ)** Hvala lijepa. Povrijeđen je čl. 238., evo Mostovci vrlo dobro znaju da je za svako kazneno djelo odgovoran pojedinac svojim imenom i prezimenom, a ne stranka. A ta vaša jeftina retorika gledamo je ovdje u Saboru, skrivanje je od vaše vlastite nesposobnosti. Nego sjetimo se vaše korupcije niste još objasnili pravu pozadinu afere Grizli. Kolegice Baričević dobivate opomenu jer je ovo isto tako bila replika. Kolega Grmoja. Samo malo da vam nešto sad svima kažem, dakle imat ćemo sigurno jako puno replika počinje dan, bit će puno rasprava, ja vas molim da ne zloupotrebljavamo poslovnik jer imamo mogućnosti izreći stav i najoštriji, ovo što radite sada sve suprotno onome što u poslovniku piše, tako da kolega Grmoja izvolite. Povrijeđen je čl. 238., puno je tu imena i prezimena, ali korupcija ima ime i prezime mogu se složiti i s tim, to ime i prezime je Andrej Plenković koji je imenovao sve te ministre i koji je odgovoran za sve ovo što se događalo. Ali nema hrabrosti izaći pred hrvatske građane i reći oprostite dajem ostavku. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Kolega Grmoja dobivate drugu opomenu. I sad kolegice i kolege da bi zaštitio sve one koji se drže pravila ja ću početi davati opomene kroz jednu jednu vašu povredu poslovnika više opomena. Upozorit ću prvi puta, pa ću dati opomenu, pa ću upozorit drugi puta pa ću onda dati opomenu jer ovo nema smisla ovo onda ćemo pretvoriti sada u raspravu prije bilo kakve rasprave. Kolega Sanader izvolite. kad govori Grmoja onda se sjetimo njegovog korespondencije sa Vlahovićem gdje je on rekao jest ali to je politika treba privući pozornost, a ljudi žele uhićenja. **Jandroković, molim vas, dakle sada sam nešto zamolio da bismo mogli normalno razgovarati. Dobivate opomenu. Kolegice Burić. **Burić, Majda (HDZ)** Hvala vam. pa kad Grmoja i Mostovci govore o korupciji bilo bi dobro da napokon hrvatskoj javnosti objasne zašto tako jako mudro šute

Sada ćemo dati stanku, nastavit ćemo u 10 sati i 15 minuta i pozivam vas da se držimo pravila jer jako je velik broj onih koji su se prijavili i molim vas da poštujemo one koji poštuju Poslovnik.

nastavljamo sa radom i pozivam sada da u ime predlagatelja poštovani predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković predstavi Prijedlog Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2025. i projekcije za 2026. i 2027. i Konačni prijedlog zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2025. godinu. Predsjedniče Vlade izvolite, a nakon vas govorit će i potpredsjednik Vlade i ministar financija Marko Primorac. Izvolite. Držite malo dulje samo ove tablice sa replikama da vidi kolega. Ako nekog slučajno izostavimo slobodno se kasnije javite jer je velik broj vas koji ste se javili. Izvolite predsjedniče Vlade. Hvala vam lijepa poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora, cijenjene zastupnice i zastupnici zajedno sa ministrom Primorcem predstavit ćemo danas Prijedlog Državnoga proračuna za 2025. te projekcije za 2026. i 2027. godinu. Ovo je 9 proračun kojeg predstavljamo Hrvatskom saboru i dalje izazovnim i nestabilnim geopolitičkim okolnostima. Nakon najveće zdravstvene krize covida 19, razornih potresa u Zagrebu i na Banovini, energetske i sigurnosne krize prouzročene Putinovom agresijom na Ukrajinu suočavamo se sa novim izazovima sve nesigurnije okruženje zbog ratnih sukoba, migrantske i klimatske krize nalaže nam da se u proračunskom smislu prilagodimo, te da sukladno tome planiramo prioritete. U tim okolnostima nastavljamo provoditi program Vlade sa naglaskom na poboljšanje životnog standarda i jačanje gospodarstva. Upravo u tom kontekstu donijeli smo i nacionalni, srednjoročni i fiskalno-strukturni plan za razdoblje 2025./2028. i Nacrt proračunskog plana za iduću godinu. Ovaj novi dokument nacionalni i srednjoročno fiskalni i strukturni plan je strateški dokument koji se donosi prvi put, a zamjenjuje Program stabilnosti i Nacionalni program reformi. Reforme i investicije oslanjaju se na aktivnosti unutar Nacionalnoga plana oporavka i otpornosti koji se dalje provodi kao i na poboljšanu apsorpciju europskih fondova. U trećem mandatu Vlade naši ključni prioriteti su unapređenje kvalitete života naših građana, te poticanje konkurentnosti i gospodarstva. Podsjetit ću da smo proteklih godina ostvarili niz strateških ciljeva ulaskom u Schengenski prostor, u euro područje, europski stabilizacijski mehanizam po odmaklim pregovorima za članstvo u organizaciji za ekonomsku suradnju i razvoj. Sve to čini i polazište za kvalitetno i odgovorno upravljanje Hrvatskom, a to je posebno važno u pogledu upravljanja javnim financijama. Tri su ključna stupa novoga proračuna. Prvo povećanje plaća, mirovina i socijalnih davanja. Jačanje kupovne moći i kvalitetniji život građana. Drugo veća konkurentnost, inovativnost gospodarstva za hvatanje koraka sa razvijenim članicama EU. I treće usmjerenost na mjere koje se odnose na pojedine skupine društva kojima se postiže društvene učinke ili se jača otpornost na krize poput demografske ili stambene politike. Od našeg prvog mandata proračun je instrument kojim osiguravamo financijsku stabilnost države u snažnu, razvojnu i redistributivnu ulogu. Ključne brojke koje predstavljaju makro ekonomski okvir Hrvatske u idućoj godini su rast BDP-a od 3,2% čime ostajemo među najbrže rastućim zemljama u EU. Stopa inflacije od 2,7% čime nastavljamo ublažavati inflatorne pritiske prije svega radi provedbe mjera reguliranja cijene plina, struje i naftnih derivata, javni dug na razini u ovoj godini od 57,4% uz stalno smanjivanje udjela u BDP-u. Podsjetio bih da smo u protekla dva mandata ostvarili značajne rezultate u pogledu rasta plaća i mirovina. Prosječna je neto plaća od 2016. do danas podignuta za 77% sa 749 na 1324 eura. Medijalna neto plaća za 71%, sa 664 na 1134 eura. Minimalna bruto plaća podignuta je za 103%, sa 414 na 840, a od nove godine na 970 eura što je 134%. Neto mirovine povećane su za 75% sa 355 na 620 eura, dok najniže mirovine bilježe rast od 89%. Ubrzano hvatamo korak sa najrazvijenijim članicama Unije, te do kraja ove godine očekujemo dostizanje između 77 i 78% prosjeka razvijenosti EU, a bili smo na 62 2016. godine. Često se uspoređuju Hrvatska i Slovenija, pa ću o tom hvatanju koraka dati samo par primjera koji pokazuju kako taj korak uistinu i lovimo. Minimalna plaća je u Sloveniji bila na početku našeg mandata 91% veća nego Hrvatska. Od nove godine minimalna plaća u Sloveniji bit će 34% veća nego Hrvatska, dakle smanjili smo praktički za tri puta tu razliku. Također prema našim prognozama u ovoj godini očekujemo rast BDP-a od 3,6%. Vidjeli ste da je sličnu prognozu odnosno istovjetnu dala i Europska komisija u svojim jesenskim prognozama prošloga tjedna. Mi bi zajedno sa Ciprom trebali biti na drugom mjestu kada je riječ o rastu BDP-a u ovoj godini, jedini ko će biti iznad je Malta kojoj se predviđa rast od 5%. kao što sam rekao rasti ćemo 3,2%, a 2026. 2,8%, 2027. 2,6%. Od 2016. hrvatski BDP povećan je sa 47 milijardi eura na 86,4 milijarde eura na kraju ove godine prema projekcijama. Iduće godine bi naš apsolutni BDP trebao iznositi 92,4 milijarde eura, pri tom nam je BDP po stanovniku u našem mandatu udvostručen sa 11,100 na 22,400 eura. Kada tome dodamo da novi proračun donosimo i u drugačijim okolnostima jer je Hrvatska već ispunila jedan od ciljeva kojeg smo zacrtali u programu Vlade, a to je dovesti razinu našeg kreditnog rejtinga u razred A, a mi smo trenutno po sve tri svjetske rejting agencije upravo u tom razredu. Naime, i S&P i Fitch su nas stavili na A minus, a ekvivalent tome u nomenklaturi Moody's je A3, po sve tri svjetske agencije mi smo na A razini. Jedina smo zemlja na svijetu koja je po Moody's-u u tako kratkom vremenu i to u dvije i pol godine ostvarila snažan skok od četri stupnja, a ukupno čak pet stupnjeva od 2020.. Sve ove agencije su manje od tri mjeseca donijele praktički istovjetne procjene o Hrvatskoj, time smo dobili ugled globalne investicijske destinacije, a snažan doprinos tom ostvarenju provedbi reformi investicija je i svakako NPOO. Hrvatska je upravo po toj kategoriji najbrža u EU sa do sada ispunjenih 100% reformi investicija, 157 od 157 te isplaćenih pet rata plana oporavka. Mi smo sada među četrdesetak država na svijetu koje po sve tri svjetske rejting agencije pripadaju kategoriji A. Mi smo tijekom prošle godine odnosno ove izdali tri nove tranše obveznica, po dvije na domaćem i jednu na međunarodnom financijskom tržištu u ukupnom iznosu od 3,5 milijarde eura, nova izdanja obveznica su realizirana primarno za refinanciranje dospjelih postojećih obveznica. Peti krug upisa trezorskih zapisa koji je završio evo prije dva dana, završio je s preko 900 milijuna eura uplata od strane naših sugrađana, ostalo su nadomjestili institucionalni investitori i time su i ovi trezorski zapisi ostvarili cilj od otprilike 1,2 milijarde eura. Kada se zbroje obveznice pet krugova trezorskih zapisa mobilizirano je više od šest milijardi eura štednje građana što pokazuje njihovo povjerenje u javne financije Hrvatske države. Na ovaj način mi realiziramo naše temeljne ciljeve i o rastu plaća, mirovina i socijalnih naknada te ćemo nastaviti sa aktivnostima u vezi fiskalne politike. Uz gospodarske rezultate i prioritet očuvanja stabilnosti javnih financija ovaj prijedlog proračuna je ambiciozan u pogledu ulaganja u pogledu investicija razvoja, a jednako tako kao i svaki put vodi računa o onima kojima država sa svim svojim mjerama i mehanizmima treba pomoći, osobito najranjivijima i najosjetljivijima. Stoga će naš daljnji prioritet biti trajno smanjenje udjela javnoga duga u BDP-u, održavanje proračunskog manjka ispod referentne razine od 3% BDP-a, uspjeh po ta dva cilja će rezultirati manjkom općeg proračuna u '25. od 2,3% u '26. 1,9% i '27. 1,8% BDP-a. Očekujemo daljnje smanjenje udjela javnoga duga, kao što sam rekao na kraju ove godine 57,4 dogodine 56% u '26. 55%, a u '27. 54,2%. Mi smo na taj način ispunili naravno već ove godine mastriške kriterije. Kao i kod svih drugi članica EU i naš je dug u jeku pandemije skočio, dakle 2020. na gotovo 87%, međutim Hrvatska se ističe u EU rekordnim smanjenjem javnog duga u tako kratkom roku. U četiri godine smanjili smo ga sa 87 na 57,4 to je za 30 postotnih bodova, dapače smanjili smo javni dug u kontekstu niza kriza, a i ostvarenja strateških rezultata i mjera pomoći građanima i gospodarstvu vrijednima osam milijardi eura. Snižavanjem javnoga duga smanjujemo financijsku opterećenost gospodarstva i time jačamo Hrvatsku i njenu otpornost na buduće krize i stvaramo povoljnije uvjete za daljnji razvoj, iako se u buduće očekuje nastavak pozitivnih gospodarskih kretanja i dalje je prisutan visok stupanj rizika s obzirom na globalne politike napetosti te sve razornije posljedice klimatskih promjena. Zato ovim proračunom štitimo građane, jačamo konkurentnost, potičemo gospodarski rast i otpornost za buduće izazove. Što se tiče prihoda i rashoda proračuna, vidjeli ste u materijalima, proračun će glede prihoda iznositi 33 milijarde eura, to je 8,6% u odnosu na ovu godinu, time je osiguran ti prihodi većim poreznim prihodima, znatno bržim povlačenjem europskih sredstava kao i Višegodišnjeg financijskog okvira i mehanizma za otpornost i oporavak, ukupno smo u plusu 16 milijardi eura. Što se tiče rashoda oni su planirani na 37 milijardi eura to je 10,2% više nego ove godine 3,4 milijarde eura. Proračun je usmjeren u prvom redu da nastavimo sa politikom koja će omogućiti rast mirovina našim umirovljenicima. Mi ćemo tijekom '25. poboljšat formulu usklađivanja mirovina uvesti godišnji dodatak kao i osigurati veći dodatni staž po djetetu za majke. Za mirovinski sustav je planirano 8,8 milijardi eura u '25., 9,4 u '26. i 9,8 u '27.. U ukupnim rashodima za iduću godinu izdvajanja za mirovine i ostale naknade građanima čine 30%, dakle nešto manje od trećine državnoga proračuna. Podsjetit ću da smo proteklih godina usmjerili i nekoliko paketa vrijednih skoro 615 milijuna eura, konkretnije 9 paketa. Što se tiče rasta plaća od ukupnog iznosa rashoda petina je za zaposlene u državnoj i javnoj službi, to je zahvaljujući reformi koju smo proveli, reforma plaća, novi zakon, nove uredbe, primjenjuje se kao što znate od travnja ove godine. Izdvajanja za zaposlene u državnim i javnim službama u idućoj godini iznose 8,2 milijarde eura, 25% za školstvo, 23% za zdravstvo, policija 11%, znanost 10%, obrana 6, pravosuđe 5 i ostali 20%. Naša briga za najranjivije skupine društva je stalan prioritet, u proračunu smo osigurali 903 milijuna eura za davanje u pogledu sustava brige osobama s invaliditetom, te sustavu socijalne skrbi. To uključuje inkluzivni dodatak, zajamčene naknade, doplatke za pomoć i njegu, naknade roditeljima njegovateljima i nacionalnu naknadu za starije osobe. Proračun prati i ciljeve u okviru novoosnovanih resora i strateških ciljeva Vlade u pogledu demografske revitalizacije, obrazovanja, zelene tranzicije i digitalne transformacije, pa je tako proračun Ministarstva demografije i useljeništva veći za 202%, pravosuđa, uprave i digitalne transformacije za 21%, zaštita okoliša i zelene tranzicije 81%, znanosti i obrazovanja 14%. Demografski paket će u prosincu na sjednici Vijeća za demografsku revitalizaciju biti predstavljen, a predstavit će ga ministar Šipić, a ja bih najavio samo dvije mjere za slijedeću godinu, dakle udvostručavamo naknadu za novorođeno dijete sa 309 na 618 eura, omogućujemo majkama da za drugih 6 mjeseci roditeljskog dopusta zadrže puni iznos plaće do 3 tisuće eura umjesto dosadašnjih maksimalnih 995. To znači da ćemo u našem mandatu taj limit koji je 2016. iznosio 353 eura podići za gotovo 9 puta i to na 3 tisuće eura. Za demografske mjere osigurali smo 685 milijuna eura u idućoj godini sa daljnjim rastom u narednim godinama. Za jačanje mladih i obitelji, te za priuštivo stanovanja donijet će se Nacionalni plan stambene politike, a važan proračunski prioritet je i obrazovanje, 192 milijuna eura za vrtiće, 90 milijuna eura za besplatne udžbenike i prehranu, to je preko 300 tisuća učenika, 53 milijuna eura za kapitalna ulaganja u škole, 8 milijuna eura za pomoćnike u nastavi, planiramo i 790 milijuna eura u '26. za uvođenje jednosmjenske nastave od 2027., čime ćemo značajno unaprijediti kvalitetu obrazovanja. U skladu s načelom supsidijarnosti 14% rashoda odnosi se na pomoć u županijama, gradovima i općinama, te izvanproračunskim korisnicima. Kroz porezne izmjene nastavljamo jačati fiskalnu autonomiju općina, gradova i županija uz rast plaća na svim razinama. Sport ostaje važan segment za društvo i mlade, te za razvoj sporta u 2025., dakle u okviru Ministarstva turizma i sporta se izdvaja 160 milijuna eura, to je povećanje od 41% u odnosu na ovu godinu. Ulaganja će obuhvatiti lokalne sportske zajednice, manifestacije i infrastrukturu. Osiguravamo i dalje 505 milijuna eura za energetske mjere, dodatnih 474 milijuna eura za postizanje energetske održivosti i sigurnosti, to uključuje dekarbonizaciju, modernizaciju elektroenergetskog sustava, izgradnju plinovoda, podizanje razine LNG termina i u smislu kapaciteta, te razvoj javnoga prijevoza. Sigurnost Hrvatske jamčimo i ulaganjem u opremanje opremanje i modernizaciju HV-a. U tu svrhu 2025. osigurano je 700 milijuna eura, čime se već u idućoj godini dostiže 2,01% 2,01% BDP-a ukupnih izdvajanja za obranu, dakle ostvarujemo onaj cilj i onu ambiciju koju smo prihvatili kao saveznica u NATO-u. Nabavljamo modernu opremu poput sustava Haymars, bespilotnih letjelica Bayraktar, helikoptera Black Hawk, borbenih tenkova Leopard, čime osiguravamo sigurnost države u sve složenijem globalnom okruženju. Obnova od potresa, naravno da ostaje prioritet, to uključuje obnovu javnih i privatnih objekata, ali i obnovu kulturne i sakralne baštine. Od 2020. do 2027. osigurali smo 6,2 milijarde eura za sanaciju šteta i obnovu infrastrukture, od toga je 2,7 milijardi eura planirano u naredne 3.g.. Regionalni razvoj i dalje će biti važan segment naše politike, pa nastavljamo i sa ulaganjima u Projekt Slavoniju, Baranju i Srijem, Projekt Dalmatinska zagora, Lika, Gorski kotar, Karlovačka županija, Banovina, Projekt Sjever, kao i investiciju u brdsko-planinska područja. U 2025. se izdvaja 603 milijuna eura za ove projekte i proračun odražava ujedno i usmjerenost ka investicijama. Ulaganja su usmjerena na poticanje ruralnog razvoja za kvalitetniji život u svakom dijelu Hrvatske, razvoju poljoprivrede i hrvatskog sela kao okosnice prehrambeno suverenije Hrvatske, vodno komunalne projekte, zdravstvenu infrastrukturu, modernizaciju željezničkog sektora, razvoj cestovne infrastrukture, te unaprjeđenje sportskih kapaciteta. Poštovane zastupnice i zastupnici, proračun za '25. održava našu viziju moderne Hrvatske, stabilne i razvijene europske države, države koja osigurava bolji okvir za kvalitetniji život svim našim sugrađanima bili oni u privatnom, javnom ili državnom sektoru, a ovim proračunom osiguravamo nekoliko ključnih ciljeva na tragu programa Vlade. Prvo je financijska sigurnost kroz smanjenje udjela javnog duga u BDP-a održavanje proračunskog manjka ispod referentnih razina i odgovorno upravljanje sredstvima, snažan investicijski ciklus podrpurt, poduprt europskim sredstvima za razvoj naprednije infrastrukture i usluga, brigu za građane kroz rast mirovina, plaća, naknada i ulaganja za najranjivije skupine. U proteklim godinama pokazali smo i otpornost i snagu i znanje kako da ostvarimo strateške ciljeve, očuvamo socijalnu koheziju i zajednički ali zaista svi zajedno prebrodimo krize i izazove s kojima smo bili suočeni. Ovaj proračun danas daje nam alate da i na buduće izazove odgovorimo i odlučno i učinkovito osiguravajući pritom stabilnost i u političkom, sigurnosnom, gospodarskom i financijskom smislu, a jednako tako i sigurnost Hrvatske i naših građana. S ovim proračunom želimo graditi Hrvatsku kao zemlju prilika, razvoja i solidarnosti. Zemlju u kojoj svi imaju priliku za kvalitetniji život a svaka regija kroz sve ove investicije jednake šanse. To je ono što je konstanta naše politike. Sada bih prepustio ministru Primorcu još ovih 10-ak minuta pa ćemo se vidjeti za koji tren. Hvala vam. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Molim vas vrijeme zaustavite. Zahvaljujem predsjedniku Vlade i sada pozivam potpredsjednika i ministra financija. Izvolite. Hvala lijepo poštovani predsjedniče. Uvažene saborske zastupnice i zastupnici, proračun je najvažniji politički dokument. U proračunu se manifestiraju naravno naše projekcije prikupljanja prihoda posebno kada govorimo o poreznim prihodima, prihodima od doprinosa, ali onda ono što je još važnije, a to je mehanizam redistribucije odnosno preraspodjele prikupljenih prihoda na one prioritete za koja Vlada, a onda i saborska odnosno parlamentarna većina drži da su nužni u određenom razdoblju. Mislim da je i u tom kontekstu posebno važno istaknuti naš kontinuitet održavanja stabilne fiskalne pozicije koji se manifestira prije svega u smanjenju udjela javnoga duga u BDP-u i zadržavanju proračunskoga manjka u prihvatljiv razinama. Naravno da je državni proračun u proteklih nekoliko godina rastao kako su rasli prihodi državnoga proračuna tako su rasli naravno i rashodi. Dok god imamo deficit državnoga proračuna, a govorimo uglavnom o konsolidiranoj općoj državi to znači da su nam rashodi veći od prihoda i koliko god taj proračun raste na prihodnoj strani važno je istaknuti kako je cilj politike Vlade identificirati prioritete u smislu raspodjele tih rashoda. Zbog toga je kontinuitet obilježja naših proračuna u protekla dva mandata, a onda i početkom ovoga trećega mandata uzastopnog upravo socijalna komponenta i razvojna komponenta. Naravno da i državni proračun kroz politiku rashoda može utjecati na povećanje ili očuvanje gospodarskog rasta. Stope gospodarskoga rasta kakve bilježimo u Hrvatskoj, a koje su višestruko veće od prosjeka EU rezultat su naravno i naših politika. Država može utjecati na povećanje gospodarskoga rasta na nekoliko načina. Ključni su povećanje bruto investicija u fiksni kapital i to je ono što kontinuirano činimo i isto tako povećanje potrošnje. Povećanje potrošnje koje značajno pridonosi rastu hrvatskoga BDP-a ne događa se također slučajno. Mi smo upravo politikama Vlade nastojali situaciju s kojom smo se suočavali, a ona je rezultirala povećanim inflatornim pritiscima ublažavati za naše najugroženije građane, za građane sa najnižim dohocima. U tom kontekstu donosili smo niz mjera pa i u kontekstu porezne politike. Ugradnjom izdatka u sustavu doprinosa za mirovinsko osiguranje uspjeli smo po prvi puta i poreznim izmjenama upravo omogućiti veću neto plaću onima sa najnižim plaćama oni koji dosada ni nisu bili u sustavu poreza na dohodak na način da su plaćali taj porez. Kroz povećanje mirovina, kroz povećanje minimalnih plaća nastojali smo upravo olakšavati i činiti taj standard građana za najugroženije građane boljim. To je naravno rezultiralo i povećanjem potrošnje. Mislim da je uz zadržavanje socijalne komponente, ali i razvojne komponente proračuna specifičnost ovoga proračuna upravo u jačanju otpornosti i to kroz ulaganja u hrvatsku vojsku, a onda i u energetsku infrastrukturu. Ulaganja u tehnologiju kojom nastojimo preći praktički sa istočne na zapadnu vojnu tehnologiju, a onda i primjerice besposadne letjelica Baryaktar omogućit ćemo i nove vještine u hrvatskoj vojsci. I to je također nužno istaknuti u kontekstu mijenjajućih geopolitičkih izazova koji su uvijek prisutni. Mislim da je u smislu našega proračuna i jačanja otpornosti važno spomenuti i ulaganja u energetsku infrastrukturu kako u elektroenergetskom sustavu tako i u opskrbi naftom, plinom i ostalim energentima gdje nastojimo jačati diverzifikaciju dobavnih pravaca i na taj način jačati naravno i sigurnost i stabilnost hrvatske ekonomije. Hrvatska je posebno uspješna u povlačenju sredstava iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti gdje smo dosada ispunili preko 200 različitih indikatora i reformi i investicija. Isto tako, evo mogu naglasiti kako ćemo sredinom prosinca poslati zahtjev i za uplatu 6 rate iz NPOO-a i time ćemo zadržati svoj status države koja najuspješnije povlači ta sredstva. Mislim da je važno govoriti i o povećanju kreditnog rejtinga, ali spomenut ću samo jednu komponentu jer se često postavlja pitanje što to doista znači za građane. Naravno da povećanje kreditnoga rejtinga utječe ne troškove zaduživanja na način da što je kreditni rejting veći troškovi zaduživanja su manji. 2015. godine Hrvatska je za rashode za kamate izdvajala oko 3,5% BDP-a. Danas 2024. godine izdvajamo 1,5%. Dakle, 2% BDP-a Hrvatska iz svoga proračuna na rashodnoj strani može ulagati u investicije, u jačanje sigurnosti, otpornosti. Čuli ste kolika su izdvajanja za obranu, dakle kada govorimo o 2% BDP-a odnosno nešto više od 2% BDP-a koji se danas izdvajaju u obranu to je de facto ekvivalentno uštedama na kamatama kada pogledamo situaciju 2015. u usporedbi sa 2024. To su doista značajna ulaganja. Mislim da je posebno važno istaknuti i zaduživanje države putem trezorskih zapisa i narodnih obveznica gdje su građani imali priliku uložiti svoja sredstva koja su bila deponirana u bankama po gotovo nikakvim kamatnim stopama pa ću se osvrnuti samo na zadnje izdanje trezorskih zapisa koje je završilo i za institucionalne investitore jučer gdje smo izdavanjem trezorskih zapisa kod građana mobilizirali u nominalnom iznosu 940 milijuna eura štednje, a isto tako jedan dio smo namijenili institucionalnim investitorima koji su uložili, imali priliku uložiti 260 milijuna eura. Potražnja za trezorskim zapisima bila je takva da je ukupno iznosila 1,4 milijarde. Na taj način uspjeli smo smanjiti troškove zaduživanja, dok smo građanima ponudili prinos od 3,15%, prinos koji smo na tržišnim osnovama ostvarili sa institucionalnim investitorima bio je 2,7%. Dakle, značajno manje smo dali institucionalnim investitorima nego građanima. To nam omogućuje i aktivniju politiku upravljanja javnim dugom, gdje ćemo prikupljenim sredstvima po jeftinijim troškovima refinancirati dugove, odnosno prijevremeno otplaćivati određene kredite kredite i ostale instrumente koji nam u narednom razdoblju dolaze na naplatu i na taj način aktivnom politikom upravljanja javnim dugom dodatno smanjivati troškove zaduživanja. Mislim da je jako važno istaknuti i nekoliko riječi o Zakonu o izvršavanju državnoga proračuna, pa evo dozvolite mi da kažem nešto i o tome. Tim se zakonom naravno definira zaduživanje na inozemnom i domaćem tržištu u 2025. godini i to ono koje se može provesti do ukupnog iznosa 8,6 milijardi eura, dok tekuće otplate glavnice državnoga duga iznose 6 i pol milijardi eura. Zaduženje izvanproračunskih korisnika državnoga proračuna u 2025. iznosi 406,8 milijuna eura, a tekuće otplate glavnice duga 231,6 milijuna eura. Godišnja vrijednost novih jamstava u 2025. godini iznosi 435 milijuna eura, a od toga se na izvanproračunske korisnike državnoga proračuna odnosi 260 milijuna eura. Ono što je posebno važno istaknuti Zakonom o izvršavanju državnoga proračuna utvrđuju se i limiti odnosno ograničenja zaduživanja jedinica lokalne i područne, odnosno regionalne samouprave. Dakle, govorimo o ograničenju koje se veže uz ukupno ostvarene prihode poslovanja svih županija, gradova i općina iz 2024. godine. To je ono kumulativno ograničenje koje je uobičajeno na razinama od 3%. Sada ga predlažemo ovim Zakonom o izvršavanju Državnoga proračuna da se utvrdi na razinu od 5% s ciljem osiguranja dovoljno i kreditnoga potencijala, dakle potencijala zaduživanja jedinica lokalne i područne, odnosno regionalne samouprave s obzirom na brojne ambicije u smislu izvođenja kapitalnih projekata. I dozvolite mi da se u ovoj završnoj minuti samo osvrnem na jednu novost koja je uvedena od ovoga proračuna, a to je podnošenje amandmana elektronskim putem. Mislim da je to značajan iskorak i u smislu digitalizacije, ali i općenito olakšanja poslovanja svim saborskim zastupnicama i zastupnicima, ali onda isto tako i Ministarstvu financija koje prikuplja i sudjeluje u koordinaciji svih ministarstava u smislu odgovora na te amandmane podneseno je jako puno amandmana. Nismo zaprimili do sada nikakve pritužbe, odnosno naznake da je došlo do bilo kakvih poteškoća. Vjerujemo da će se ta aplikacija koristiti i doživjeti širu primjenu ne samo kod državnoga proračuna, nego i kod ostalih zakona. A ja evo zahvaljujem svome timu u Ministarstvu financija posebno državnoj rizničarki Danijeli Stepić i njezinim suradnicama koje su izradile ovu aplikaciju sa financijskom agencijom. Hvala lijepa. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Zahvaljujem potpredsjedniku Vlade i ministru financija. Ovako imamo za predsjednika Vlade 55 replika, a za potpredsjednika i ministra financija 10. Znači ukupno 65 replika. Pokazuje se da je ovaj sustav e-amandmani dosta produktivan, jer već sada imamo preko 230 najavljenih amandmana tako da će ih biti vjerojatno i više, pa će biti i rasprava duža i glasovanje duže. Prije nego što krenemo sa replikama vidim da se za povredu Poslovnika javio kolega Bulj, izvolite. **Bulj, Miro (MOST)** Hvala lijepo. Povrijeđen je članak 238. U ovome proračunu i prije njega očekivali smo premijeru barem da kažete hrvatski narode oprostite, jer srpska mafija i hrvatska nam pljačkaju zdravstvo. Oprostite i dajem ostavku. Dok u isto vrijeme prikupljamo preko telefona novac za naše najbolesnije, dok je zdravstvena usluga u rasulu, pa barem kažite oprostite za ovu pljačku srpske mafije. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Kolega Bulj dobivate opomenu. Ja sam najavio, niste bili u tom trenutku u dvorani da ću morati davati i više opomena za povrede Poslovnika, jer 65 je replika poštovat ću one koji se drže reda i koji idu kroz replike, a ono što je zlouporaba je kad se digne povreda Poslovnika i uskoči se prije onoga tko je podnio repliku govoriti. Dakle, to nije korektno jednostavno prema svima onima koji se drže reda. Sada ćemo dakle krenuti sa replikama. Prvi na redu je kolega Herman, izvolite. **Herman, Mislav (HDZ)** Zahvaljujem predsjedniče, poštovani predsjedniče hrvatske Vlade. Ovim proračunom nastavlja se sa provođenjem odgovorne fiskalne politike gdje je deficit ispod 3% uz nastavak daljnjeg smanjenja javnoga duga ispod 60% BDP-a. Ovako pozitivna kretanja prepoznale su sve tri kreditne agencije koje su u rekordnom roku podigle kreditni rejting Republike Hrvatske na A razinu. Uz navedeno Vlada Republike Hrvatske kojoj ste vi na čelu kontinuirano porezno rasterećuje građane Republike Hrvatske koristeći fiskalni prostor, ali to na žalost ne čine i neki gradovi u Republici Hrvatskoj kao na primjer grad Zagreb koji unatoč tome što imaju prostora ne snižavaju stope poreza na dohodak. **Plenković, Andrej (HDZ)** Hvala vam lijepa poštovani zastupniče Herman. Što se tiče poreza na dohodak mi smo i prošle godine kada smo pripremali onaj krug poreznih reformi predvidjeli izrazito visoki rast prihoda od poreza na dohodak za sve jedinice lokalne samouprave, analiza Ministarstva financija je tada govorila o rastu koji je prosječno između 25 i 35%, upravo se tako i dogodilo, zato smo išli i za ukidanjem prireza, ostavili smo raspon jedinicama lokalne samouprave, neke su iskoristile da svojim odlukama preuzimanja vlastite odgovornosti povećaju plaće ljudi koji žive u njihovim sredinama, neki to nisu učinili, sada vidimo da se taj trend i dalje nastavlja i zato ovaj krug porezne reforme izravno zakonski smanjuje stope i raspone poreza na dohodak. Tako da oni koji su htjeli iskoristiti to,

Predsjedniče Vlade, g. Beroš diže proračun na 7 milijardi eura. 10% je dosta za nas. To je komunikacija u ovoj mafijaškoj skupini i na, odnosi se naravno na ovaj naš proračun. Znam da svaka država ima mafiju, ali da mafija kroji državni proračun i projekciju svojih prihoda čini Hrvatsku zaista unikatnom, a Platon je odavno rekao, lako je biti izdašan sa tuđim novcem pa bih vas ja molio da čujemo taj odgovor jer znam da je lako gloginje tuđim mlatit, ali ovo nije niti malo odgovorna niti je fiskalno stabilna, osim za mafiju. Andrej (HDZ)** Hvala lijepa zastupniče Ostojić. Što se tiče ovoga slučaja koji dominira danas u uvodnim ovim nastupima kolega, pa i vas danas, ja ga razumijem, ja sam vrlo oštro, kao i i stranka i cijela parlamentarna većina osudio ovaj slučaj i činjenicu da je došlo do osnovane sumnje za korupciju na najvišoj razini, a to je ministarska razina. Naša zgroženost sa time je jednako velika kao i vaša. Što se tiče vaše aluzije na ove nezakonito puštene poruke u javni prostor, dakle to je kršenje zakona izravno, a to vi kao bivši ministar unutarnjih poslova znate, ja bih rekao sljedeće, prvo, naložit ćemo reviziju svih izvanrednih javnih nabava u zdravstvu, ne samo u zadnje vrijeme, nego i inače jer je očito iz medija to saznajemo da je ovakvih slučajeva bilo u vrijeme vaše vlade, da su isti akteri posredovali u nabavi medicinske opreme kad je vaš prezimenjak bio ministar. .../Upadica:

da smo mi zgroženi time koga ste vi zapravo birali? Vi ste birali te mafijaške suradnike, vi ste birali one koji su zapravo sada, ako budemo zbrojili tih 10%, u svim razumnim proračunima, itd.,

ja opet mogu samo pozvati sve vas da se držimo reda. Dakle 65 replika, znači preko 2 sata repliciranja i razgovora, što sa predsjednikom Vlade, što s potpredsjednikom Vlade. Ako ćemo se ovako ubacivati nakon svakog odgovora s povredom Poslovnika, onda to gubi smisao i onaj tko će, tko je 50. podnio repliku doći će na redu u 3 popodne. Dakle pozivam vas još jednom da se držimo reda. Izvolite, kolega Deur. **Deur, Ante (HDZ)** Hvala poštovani predsjedniče, 238. Kolega Ostojiću, pa vi kao ministar unutarnjih poslova ne znamo tko je birao vi Zorana Milanovića ili on vas. Niste istražili tu istu skupinu koja je tada radila kriminalnu udruženu organizaciju, niste nam nikada izrekli ni za kukasti križ na Poljudu, šta vam nije neugodno danas kao čovjeku gledat tu hrvatsku javnost, a vjerovatno imate možda i puno više od toga reći, bilo bi dobro da se to sve istraži. I vi se javljate danas o bilo čemu. **Jandroković, Gordan Zahvaljujem predsjedniče, povreda čl. 238, pa evo, kolega Ostojić nismo primijetili da ste se bunili kada je vaš tadašnji šef Milanović usprkos brojim aferama otkrivenim na strani gđe Lovrić, Marine Lovrić Merzel branio ju javno i tražio da se dopusti da institucije rade svoj posao, tako isto i sada, molimo da se, da kriteriji budu jednaki i neka institucije rade svoj posao. Dobivate opomenu, kolegice Komes. Kolega Katičić, izvolite. **Katičić, Krunoslav (HDZ)** Zahvaljujem g. predsjedniče Sabora. 238. Zbog istine i omalovažavanje drugih saborskih jer aluzija vrlo jasna prema HDZ-u, a da li znate kojom je Ured europskog tužitelja kojeg smo mi uspostavili svi skupa da bude ovdje na dobrobit hrvatskog naroda skinuo prvi imunitet? Pa vašem članu, g. Vinku Grgiću.

Pa zanimljivo je, kolega Ostojić, kada ste bili ministar, nitko nije reagirao kada današnja ravnateljica .../nerazumljivo/... EPPO-a, a tada šefica USKOK-a nije procesuirala premijera, tadašnjeg premijera Milanovića koji je javno rekao da je imao protuzakonite uvide u tajne istrage. Tad to nije bilo problem i danas se govori da je EPPO netko iz Europe. Nije, to je produžena ruka isto i vas. Kolega Pavić, opomena. Kolegice Bedeković, izvolite. **Bedeković, Vesna (HDZ)** Hvala lijepo, čl. 238. Poštovani kolega Ostojić, ja ću vas samo podsjetiti na rekordera .../nerazumljivo/... Kukuriku koalicije bivše po aferama, bivšeg SDP-ovog ministra zdravstva g. Sinišu Vargu koji je prošle godine, protiv njega je potvrđena optužnica, prije svega za izvlačenje novca iz HZZO-a, namještanje natječaja, pogodovanje, odlazak na skijanje službenim automobilom i na kraju krajeva, seksizam na dodjeli zahvalnice za najsestru kroz

Samo kratko odgovorit. Jasno mi je bacanje prašine u oči i pokušaj skretanja. Ako želite rečenicom svi smo zapravo isti, imate vi svoje lopove itd., branit ovu priču, time je zapravo samo potvrđujete. Ne mogu vam odgovorit na sve detalje ali ono što je vrlo važno, a to je da organizirani kriminal penetrira, a ovo je najgori slučaj **Jandroković, Gordan (HDZ)** Kolega Ostojić, dobivate drugu opomenu jer je ovo bila replika. Kolegica Baričević izvolite. Povrijeđen je čl. 238. Pa upravo ste vi Ranko Ostojić bili najgori ministar u najnesposobnijoj Vladi Milanovića i baš interesantno da ste surađivali tada, vaša Vlada da je surađivala upravo sa korisnicima koji su kazneno progonjeni. Sad vidimo upravo je i premijer najavio reviziju tih nekakvih ugovora iz vaše Vlade. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Kolegice Baričević dobivate opomenu. Kolegice Burić izvolite. Hvala vam. 238, gospodin Ostojić nije imao tako strastven nastup kada je EPPO otkrio SDP-ovu aferu Sortirnica u gradu Rijeci u kojoj je protiv 4 riječka SDP-ovca podignuta optužnica nedavno. Isto tako nikad nismo čuli od njega ništa o potencijalnom kriminalu vezano uz nabavu

o bivšem SDP-ovom ministru zdravstva, rekorderu Kukuriku koalicije po aferama koje sam vam nabrojila i pitam vas kolega Ostojiću, molim da odgovorite. A zašto ste vi

**Herman, Mislav (HDZ)** Ma čl. 238, rečeno je već ali nije rečeno imenom. Sa gospodinom Pozderom je surađivao Rajko Ostojić, sadašnji ministar zdravstva kod nabave vrlo sporne količine EKMO aparata. Da li zbog utjecaja tadašnjega premijera na DORH nije nikada došlo do procesuiranja upravo toga natječaja. Ne sjećam se da ste tada bili tako glasni u traženju pravde i u imenovanju nekakvih mafijaških organizacija.

šef Milanović, a i sadašnji neslužbeni šef je tvrdio da ima izvide, rezultate izvida u različitim istragama itd. Kad ste vi shvatili šta je on rekao onda ste rekli da to nije točno. E sad tko je lagao, je li on lagao ili ste vi tada lagali? Netko od vas dvojice je lagao, članova Vlade Milanovića. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Kolega Reiner dobivate opomenu bila je replika. Kolega Ostojić vi imate dvije opomene, ako dobijete treću više nećete moći sudjelovati u raspravi. Izvolite. Bez obzira na to, još ću jedanput ponovit jednu te istu stvar, a to je nema koristi od te rečenice, svi smo isti. Nismo. Uostalom vi ste presuđeni odavno kao organizirani kriminalna zločinačka organizacija pa se ne treba čudit svemu ovome šta se dogodilo. Hvala. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Kolega Ostojić dobivate treću opomenu i više ne možete sudjelovati u raspravi. Kolega Đakić izvolite. Hvala lijepo, 238 je u pitanju. Kolega Ostojić morali bi se prisjetiti da ste u vrijeme vašega mandata skinuli provjeru za određene članove koji su kasnije presuđeni na 2,5 godine zatvora kao što je vaša šefica Porezne uprave, osobna prijateljica premijera tadašnjega Zorana Milanovića tj. kućna prijateljica. To zaboravljate, sve su vam te tajne ostale negdje pod tepihom. Kolega Đakić bila je to s vaše strane povreda Poslovnika, dobivate opomenu. Kolega Herman izvolite. **Herman, Mislav (HDZ)** Pa gospodine Ostojić vi ste nepresuđena kriminalna organizacija. Kao pravni slijednik Komunističke partije Jugoslavije za sve ratne zločine koje ste učinili, vi niste još samo nikada suđeni. Ja ću vas podsjetiti kako ratni zločin ne zastarijeva, a ono što je činjeno na hrvatskim pogubilištima, od Bleiburga na dalje izgleda da će nažalost ostati samo vama na duši. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Kolega Herman ovo je bila isto tako povreda Poslovnika s vaše strane. Dobivate opomenu. E sad ponovno kolegica Radolović, izvolite povreda Poslovnika. Ne, ne nadao sam se da je gotovo, trebao je sad nastaviti premijer ali ne može još uvijek, izvolite. **Radolović, Sanja (SDP)** Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče. Čl. 238 povreda Poslovnika i na vas. Dakle kad su se HDZ-ovci vaši izredali sa 10 povreda Poslovnika tek onda sad mene upozoravate. Ja bi htjela pohvalit kolege iz HDZ-a, ne znam tko vam sad piše ove lijepe PR složene pamflete, da li je to i dalje FIMI MEDIA zbog kojeg ste bili osuđeni kao zločinačka organizacija ili koga sad plaćate ali narod vam ovu aferu, veleizdaju u zdravstvu i ovu korupciju, ovo zločinačko udruženje kojem je na čelu bivši ministar zdravstva Vili Beroš bio, …/Upadica predsjednik: Kolegice Radolović./… apsolutno nikad neće zaboraviti. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Dobivate opomenu, bila je to replika kao i svi drugi imate jednaki tretman. Nemojte si zamišljati da imate bolji ili lošiji tretman, imate isti. Izvolite predsjedniče Vlade, odgovorite na repliku. Ili ste odgovorili ste, ne. Onda, onda, onda idemo dalje. Sada je na redu kolega Klasić, izvolite. Hvala lijepo uvaženi predsjedniče Hrvatskog sabora. Imam malo drugu temu. U nekoliko slijedećih godina na vrhuncu će doći svjetske rezerve fosilnih goriva. To znači da će cijene energenata biti više i zato su itekako važna daljnja ulaganja u obnovljive izvore energije. S obzirom na to smatram da Hrvatska mora hitno povećati ulaganje u geotermalne izvore, solarne sustave vjetroelektrane i obnovljive izvore. Poštovani predsjedniče Vlade da li i u ovom području ste predvidjeli ulaganje u obnovljive izvore kako bi poboljšali dugoročnu energetsku neovisnost Hrvatske, Andrej (HDZ)** Hvala lijepa poštovani zastupniče Klasić, točno, ja sam upravo o tome govorio i u Azerbajdžanu na 29. COP-u. Naime, mi smo trenutno u fazi da će sredinom ovoga 10-ljeća, dakle u neposrednoj budućnosti doći do vrha svjetskih rezervi ugljena, do 2030. vrha svjetskih rezervi nafte, do 2040. svjetskih rezervi plina. To nedvojbeno znači da će doći do rasta cijene fosilnih goriva, bit će ih i dalje dosta, međutim da bismo se suočili sa takvom novom ekonomskom situacijom, a rast cijene energenata nužno vuče za sobom rast cijena praktički svega, ključna su ulaganja u obnovljive izvore energije i zato smo mi i u ovom proračunu iz različitih izvora predvidjeli 474 milijuna eura za ulaganja u obnovljive izvore energije, tako da je vaša zabrinutost na određeni način prepoznata i od strane resornih ministarstava. **Jandroković, Gordan Zahvaljujem. Evo poštovani premijeru, neki dan ste rekli da ste iznenađeni i uvrijeđeni, iznenađeni ste i uvrijeđeni bili činjenicom da vam se mafija nakačila na proračun i to preko ministarstva zdravstva, a i meni nije jasno kako ste bili iznenađeni i uvrijeđeni kad vam moja kolegica Ivana Kekin 4.g. govori o svim primjerima odljevanja novca iz javnozdravstvenog proračuna u privatne džepove. Na sve to na što ste bili upozoravani i što ste znali i ne možete reći da niste znali vi ste Viliju Berošu osobno vašom odlukom dali dodatni plijen, vi ste oduzeli županijama i Gradu Zagrebu bolnice i dali ju Viliju Berošu, pazite sad zašto, da bi imao objedinjenu javnu nabavu i da bi 10% u apsolutnom iznosu bilo više od onoga što je bilo kad nije imao cijeli plijen. **Jandroković, Hvala lijepa poštovana zastupnice Benčić, nije bilo formulacije iznenađen i uvrijeđen, ja da sam to rekao reko bi to ironično i to nije u mom stilu, al da sam bio zgrožen i da sam jednako kao i vi osudio ovaj slučaj, to jesam. Nažalost ovakvu situaciju baš nitko od nas nije mogao predvidjet, o tome razgovaramo svih ovih proteklih dana i slažem se s vama da je ovakav slučaj prvo nevjerojatan, rekao sam sinoć da su ga radili najbolji scenaristi krimi serije ne bi se vjerojatno dosjetili ovakve kombinatorike kakvoj svjedočimo, stoga želimo da se ovo sve rasvijetli. Ja sam već naložio gđi. Hrstić koja upravlja trenutno ministarstvom da najprije u ministarstvu sagledaju sve izvanredne nabave opreme medicinske na razini bolničkog sustava, dakle sve ono što funkcionira na razini bilo koja bolnica, ministarstva, ne dotiče niti Vladu, niti Ministarstvo financija, onda ćemo i sami nastojati vidjeti dal je bilo …/Govornik se Povreda Poslovnika, kolegice Benčić izvolite. **Benčić, Sandra (Možemo!)** Povreda čl. 238., pa nije to samo medicinska oprema, pa nije to samo zdravstvo, to su svi resori, reviziju treba napraviti u svim resorima. Dakle vama ove godine 47% raste ukupno ulaganje u nefinancijsku imovinu, prošle godine je raslo 26%

Ali kolegice i kolege, evo sad ponovo ide serija povreda Poslovnika, tek smo napravili 4 replike, ovako ne možemo raditi, dakle pozivam vas sve da to ne radite. Kolegice Radolović, vidite sad upozoravam kad su se javili HDZ-ovi zastupnici… …/Upadica iz klupe se ne razumije./… … da, da, tako vidite da sam objektivan, ali vas zaista sve pozivam da možemo normalno, tema je proračun, predsjednik Vlade je ovdje za govornicom, dajte da odgovara na pitanja jer ovo nije smisao današnje rasprave. Kolega Šimrak, izvolite. Zahvaljujem predsjedniče, povrijeđen je čl. 238.. Kolegice Benčić, kad već spominjete mafiju bilo bi se dobro podsjetiti da ste upravo vi kao aktivisti iz Možemo! galamili na Milana Bandića da je on povezan sa mafijom zbog suradnje sa Pripuzom, suradnje koju ste onda vi nastavili, jel tako, rekordni ugovori od 38 milijuna eura koje je Grad Zagreb nastavio za vrijeme vašeg mandata, pa onda tom analogijom možemo reći i da Gradom Zagrebom vlada mafija ako je to vaš zaključak,

šume u drvo u svojoj, u svomu Gradu Zagrebu i njihovim udrugama koje su desecima godina navikle da crpe sredstva iz europskih fondova, europska sredstva da bi rušili i uništili ovaj Grad Zagreb. Dobivate opomenu kolegice Blažanović. Kolega Živković izvolite. **Živković, Marin (Možemo!)** Pa kolega Šimrak, mislim bili ste na vlasti sa g. Milanom Bandićem, svi znamo kakva je ta vlast bila u Gradu Zagrebu, ne samo to nego i pravila koja ste nalagali za Grad Zagreb da grad gradi postrojenja kojim moraju upravljati privatnici, pa to je dokaz da, da vam je samo u interesu da se neki privatnici bogate. Mi smo prekinuli neke ugovore sa Pripuzom, nema nikog drugog da se javi,

predsjednik: Kolegice Blažanović, što je po…/… 238. je podređeno, obmanjavanje javnosti i iznošenje neistina. U Gradu Zagrebu svaki dan smo svjedoci kako Možemo! ne radi i ne zna, ne znaju ni sa ugovorima, znaju jedino zapošljavati sebi podobne koji isto tako ne znaju raditi, a za sve sve projekte traže da im Vlada financira kapitalne projekte u Gradu Zagrebu jer oni ne znaju i ne mogu, a grad nikad više nije imao novaca. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Kolegice Blažanović, dobivate drugu opomenu. Kolegice Borić izvolite. 238., zaista žalosti da se ovdje govori o Gradu Zagrebu i o tome što bi država trebala i podržati i sufinancirati. To što je ostavljeno u nasljeđe u Gradu Zagrebu da se doista nema tko javiti budući da se ulagalo desetinama godina u iste privatnike koruptivne i sada te koruptivne privatnike treba pomalo riješiti i to smo riješili puno prije no što to radi država. Kolegice Borić ovo je bila replika pa dobivate opomenu. Kolega Herman izvolite. Imate dvije opomene ako ne bude zaista povreda poslovnika dobit ćete i treću. Izvolite. **Herman, Mislav (HDZ)** Pa čl. 238. zastupnici Možemo! ponovo vrijeđaju zdravi razum. Dakle, ne koriste postojeće i pravovaljane ugovore sa privatnim oporabiteljima otpada. Rezultat je što? Grad Zagreb nikada nije bio prljaviji i nikada nije bio zmazaniji. Što se tiče pljena kako je ovdje rečeno

Hvala lijepa. Poštovani predsjedniče Vlade, poštovani predsjedniče Sabora. Proračun je razvojan i socijalan, drago mi je da ste u svom izlaganju naveli konkurentnost, inovativnost kao jednu od stupova proračuna. Ono će omogućiti razvoj imamo i 25 milijardi eura do 2030.g., pohvale za NPO stižu i iz, ovo je povreda poslovnika, oprostite. Kolega Pavić dobivate opomenu jer je bila povreda poslovnika, ali dogodila se neka greška u međuvremenu ste upisani i za repliku, a to je bio kolega Sanader tako da kolegice upišite ime i prezime kolege Sanadera. Tako dakle kolegi Paviću opomena. Izvolite kolega Sanader. **Sanader, Ante (HDZ)** Hvala predsjedniče. Poštovani predsjedniče Vlade. Svaki realni promatrač može konstatirati da je ovaj proračun realan, razvojan i socijalno osjetljiv i da je tu mnogo dobrih stvari koji su rezultat sigurno i dugogodišnjeg uspjeha ove Vlade, a uostalom i pobjeda na izborima gdje su to građani nagradili. Ja bi želio ovdje posebno dvije stvari apostrofirat iz vašeg izlaganja, to je prvo za ovo da je proračun za obranu, sigurnost, proračun za obranu je 2,01 to je prvi put da je toliki proračun za obranu jer smo svjesni okruženja u kojem živimo …/Govornik se ne razumije./… A drugo da mi razjasnite nisam razumio ovo vezano za demografiju jer demografija je drugi ključan to je rekli ste da se povećava naknada za djecu rođenu i ovo za porodiljne, nisam svatio koliki porodiljni dopust će trajat sad …/Govornici govore Hvala lijepa. Što se tiče obrane dakle da ponovimo bit ćemo na 2,01% BDP-a čime ispunjavamo i naše međunarodno prihvaćene obveze kao saveznici u NATO-u, a vidjeli ste da smo nabrojili i niz ulaganja dakle i HIMARS i Leopardi i Barjaktari i Black Hawk i sve ovo što se događalo proteklih godina plus revitalizacija Bradleya sa planom za ulaganje u Hrvatsku ratnu mornaricu koja je osnovna grana hrvatske vojske u koju trebamo dodatno uložiti. Što se tiče demografije imamo dvije ključne mjere, jedna je dakle jednokratna pomoć raste sa 309 na 618 eura povećanje za 100%, a ovdje je riječ o drugih šest mjeseci dopusta gdje idemo na razinu do tri

Hvala lijepa. Poštovani predsjedniče Vlade, nije li kontradiktorno, a i nepravedno da se koncesionaru na autocesti Zagreb-Macelj isplaćuju proračunska sredstva zato što postoji državna cesta koja ide usporedno uz autocestu koju gle čuda, građani koriste. A s druge strane građanima Istre i Primorja se naplaćuje prolaz kroz Tunel Učka gdje ne postoji kvalitetna veza između Istre i ostatka Hrvatske i nemaju drugu alternativu za proć kroz tu cestu. Smatramo da je to kažnjavanje naših građana da to nije pravedno i nije fer. Andrej (HDZ)** Hvala lijepa. Poštovani zastupniče Paus, što se tiče pravde i nepravde, pa ja često idem u sve krajeve Hrvatske i mnogi vaši kolege koji su iz nekih drugih krajeva Hrvatske bili bi jako zahvalni da imaju cestovnu infrastrukturu kao što ima Istarska županija u ovom trenutku. Evo pogledajte koliko njih kima glavom. Dakle, mi smo kao što znate u našem mandatu pretvorili 70 km poluautoceste Istarskog ipsilona u puni profil. Mi smo prije, zajedno s vama, prije dva mjeseca uz veliko zadovoljstvo niza vaših kolega što aktualnih, što bivših otvorili i drugu cijev Tunela Učka. Izgradit ćemo u iduće dvije godine ovu malu dionicu od 11 km od Učke do Matulja, riješit ćemo vijadukte i na Mirni i na Limskom kanalu i kompletirati Istarski ipsilon. Ja mislim da taj model

Kolega Paus molim vas ugasite mikrofon. Izvolite. **Salopek, Anđelka (HDZ)** Poštovani premijeru, proučavajući proračun vidim uistinu da je on uistinu razvojan i socijalan jer se potiče gospodarski rast i vodi se računa o svim socijalnim skupinama od kapitalnih projekata koji će imati velike koristi naši budući naraštaji, a također i naši građani od većih plaća, većih mirovina, umirovljenika, a i time što se jača kupovna moć. Posebno moram istaknuti da je značajno izdvajanje u obrazovanje od besplatnog prijevoza učenika, besplatne hrane i besplatnih udžbenika, a vidim da je u 2026.g. planirano i 790 milijuna eura, pa me interesira je li to vezano uz program cjelodnevne škole? Hvala. **Jandroković, Hvala lijepa. Dakle, spomenuo sam i ta ulaganja koja se odnose i na prijevoz i na prehranu i na besplatne udžbenike, plus cijeli plan i pripremu uvođenja jednosmjenske nastave koji je ambiciozni cilj za školsku godinu 2027. sredstva koja su planirana što u proračunu za '25. što u projekcijama za iduće godine upravo idu na tom tragu. Pilot projekti koji se vode bit će temeljito analizirani i vjerujemo da će cijeli naš obrazovni sustav i sa sadržajem pomoći da rezultati i ishodi obrazovnog sustava pomognu našim mladima da izlaze konkurentni bilo na domaće, bilo na međunarodno tržište rada. Hvala vam lijepo. izvolite. **Bježančević, Sanja (SDP)** Hvala. Vaša je Vlada naime u prosincu prošle godine donijela zaključak o prihvaćanju pilot projekta besplatnog željezničkog prijevoza za umirovljenike starije od 45 godine što je naravno podrazumijevalo i odlaske k liječniku. Međutim, to je dovelo do nebrojenih situacija u kojima je HZZO odbio ostvarenje povrata putnih troškova osiguranicima umirovljenicima čime je zapravo dopušteno da pravna norma bude podređena ad hoc tada predizbornoj mjeri koja je išla isključivo preko leđa umirovljenika. Da sumiramo, u sustavu zdravstva, javnog zdravstva za umirovljenike koji se moraju liječiti izvan mjesta boravišta novaca nema, međutim paralelno se krade javni novac i u tome sudjeluju zapravo najviši državni dužnosnici odnosno ono što mene konkretno zanima koliko je ovom mjerom država uspjela uštedjeti na umirovljenicima i gdje se preusmjerava taj novac. Dakle, na aktivnosti krađe jer za to nema drugog naziva osim eventualno možda nekog sinonima poput otimačine ili za neke druge aktivnosti. Andrej (HDZ)** Hvala lijepa poštovana zastupnice Bježančević. Što se tiče te mjere o besplatnom prijevozu vlakom za umirovljenike za razliku od vas ja sam dosada čuo isključivo pozitivne reakcije. Dapače, mi ćemo i već smo razgovarali o tome i sa ministrom prometa i sa našim partnerima iz Hrvatske stranke umirovljenika produžiti tu mjeru. Dakle, hoćemo i na taj način omogućiti besplatni prijevoz građanima. Ako je došlo do toga da neka institucija, u ovom konkretnom slučaju vi govorite da je to HZZO nije htio prihvatiti tu vrstu troškova to će se ispraviti. Evo ja ću odmah danas čim završimo ovaj ovo predstavljanje proračuna prvo provjeriti jel to točno, ako je da vidimo u kojem razmjeru i nakon toga će se to sanirati. Ja razumijem da vam je sada ovo fino došlo da sam ja tu pred vama, ali nemojmo baš sad pretjerivati sa identificiranim sumnjama na počinjenje kaznenog djela sa ovom vrstom generalizacije. Hvala lijepo. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Kolega Đakić, izvolite. **Đakić, Josip (HDZ)** Hvala lijepo gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora. Uvaženi predsjedniče Vlade predočili ste nam proračun koji jasno govori o gospodarskim aktivnostima koje će biti provedene u narednoj godini, koje će sigurno donesti daljnji napredak i boljitak RH, ali ja bi se posebno osvrnuo na proračun Ministarstva obrane koji je 2,10% i koji je u standardima NATO koji smo potpisali da ćemo uvažavati i unaprjeđivati hrvatsku vojsku kao što se to i događa sa najmodernijim zapadnim naoružanjem kako bi sigurno odvratili sve one koji bi željeli svojatati svojatati Hrvatsku. No, uz to sve i hrvatski branitelji su ti kojima ste dali priliku da i dalje se izgrađuju veteranski centri, da su oni predviđeni u tom proračunu, da veteranski domovi za trajni boravak sigurno su preokupacija koja će bit početa izgradnja već u idućoj godini, a vidljivo je iz ovoga proračuna. Na tome vam hvala i vjerujem da tako i cestogradnja koja … …/Upadica predsjednik: Hvala vam./… … Hvala lijepa, da nastavlja se poštovani zastupniče Đakić projekt brze ceste koja će spojiti Bjelovar i Viroviticu. O tome govorimo često, a i radimo, a i sami ste zadovoljni sa nizom točaka na kojima su radovi i napredak je vidljiv. Što se tiče Ministarstva obrane to sam već odgovorio zastupniku Sanaderu. Što se tiče Ministarstva hrvatskih branitelja i sjajnog projekta, vrlo uspješnog u ovom proteklom mandatu veteranskih centara koji su dosada otvoreni naravno svi dobro znamo i u Petrinji i u Šibeniku i u Sinju i u Daruvaru, mi idemo dalje sa tim projektom. Otvorit ćemo veteranske centre u Osijeku, u Virovitici, u Krapini, u Biogradu na moru i u Senju. Tako da je to jedan sjajan projekt i želim se zahvaliti potpredsjedniku Medvedu na inicijativi i potpori brojnih braniteljskih udruga i vi to znate bolje nego ja, koliko sam ja uspio vidjet kad je riječ o korisnicima to su hrvatski vojni invalidi iz Domovinskog rata i njihove obitelji da su itekako zadovoljni. **Radojčić, Dušica (Možemo!)** Zahvaljujem. Poštovani premijeru poznata je neučinkovitost Državnog inspektorata u suzbijanju divlje gradnje, a razlog je njegova profesionalna def… devastacija i potkapacitiranost ali i loše vodstvo. To zapravo i sami priznajete i nudite dovitljivo rješenje. Dio nadležnosti za zaustavljanje divlje gradnje spušta se samo na komunalne redare umjesto da se paralelno ide na osnaživanje Državnog inspektora i postavljanje sposobne osobe na njegovo čelo. I sad u proračunskoj stavci Državni inspektorat nadzor gradnje značajno se smanjuje iznos koji im je dodijeljen i to s 4 milijuna eura u 2023. na 3 u 2024. i na samo 2 u 2025. godini. Sredstva su dakle prepolovljena pa onda vas molim da mi objasnite kako se zapravo objašnjava to smanjenje, značajno smanjenje financiranja nadzora gradnje. Hvala. Hvala vam lijepa. Što se tiče nezakonite gradnje mislim da je Državni inspektorat na svim razinama, a osobito na području Istarske županije gdje je nažalost ta anomalija poprimila šire razmjere i u dogovoru sa i sa županijom i sa jedinicama lokalne samouprave je napravio puno veće iskorake nego što je bilo prije. Vjerujem da s lokalne razine ta optika djeluje nedovoljno angažirana, međutim mi smo više puta upozorili Državni inspektorat na maksimalni angažman, ne samo tamo nego i u drugim jedinicama. Što se tiče potpore koju bi komunalni redari, a na to se referirate iz zakona koji je predstavljao potpredsjednik Bačić trebali davati podršku mi smatramo da je to logično i smisleno. Dakle, oni imaju dobar dnevni uvid u teret, poznaju ljude, vide što se zbiva, što se mijenja, da li je u skladu sa zakonom ili ne. Njihova uloga je itekako potporna i mislim da može biti dobra, a što se tiče sredstava ukoliko to ne bude dovoljno u proračunima za iduću odnosno '26. i '27. to se može i promijenit. **Jandroković, Gordan Poštovani predsjedniče Vlade, uvaženi ministre, saborski zastupnici Hrvati u Republici Srbiji izuzetno cijene napore koje ulažete u standarde građana RH, međutim moram naglasiti i podcrtati kako ova Vlada od kad ste vi na čelu osim deklarativnog ispunjavanja svoje obveze, sada i svojim proračunom svjedoči svoju skrb za Hrvate izvan domovine. Konkretno, u prethodnim vladama za Hrvate u Srbiji je izdvajalo se otprilike oko 20 tisuća eura godišnje sa svih razina za sve programe. Onog momenta kad je vaša Vlada počela skrbiti za Hrvate izvan RH započeli su i kapitalni projekti Hrvata u Srbiji, Crnoj Gori, Mađarskoj i veća sveukupna izdvajanja za projekte Hrvata u BIH, iseljeništvu, prekooceanskim zemljama i hrvatskoj manjini u 12 država.

Mi smo još prije 8 godina kazali da je Hrvatska u smislu svoje gospodarske snage dovoljno snažna, razvijena i međunarodno pozicionirana da mora na puno bolji, konkretniji i financijski snažniji način artikulirati Ustavom određenu skrb o Hrvatima koji žive izvan Hrvatske, bilo da je riječ o, kao što ste i sami rekli Hrvatima koji su u BIH konstitutivan narod ili pak hrvatskim manjinama u susjednim zemljama ili Hrvatima diljem svijeta, u Europi i općenito u dijaspori. Stoga smo kontinuirano dizali proračun i Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Hrvatske ali i svih ostalih resora koji u svojoj domeni podupiru projekte i aktivnosti. Projekte matica koje radimo primjerice u Srbiji odnosno u Vojvodini je po meni sjajan. Moja poruka kao što skrbimo o svim hrvatskim manjinama u Hrvatskoj, ispravno i to ćemo nastavit tako ćemo činiti i u većim izdvajanjima za Hrvate izvan Hrvatske. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Kolegice Lugarić izvolite. **Lugarić, Marija (SDP)** Ja vama premijeru Plenković, ne vjerujem niti o jednoj jedinoj brojci i o jednom jedinom slovu koji ste izgovorili o ovom hrvatskom proračunu, ovom prijedlogu proračuna, reći ću vam zašto. Proračun je jako nabildan u rashodima iako se smanjuju stavke neke koje se ne bi smjele smanjivati primjerice udžbenici za slijepe i slabovidne i prevencija nasilja među mladima. Međutim silno nabildavate primjerice stavku za nabavu nefinancijske imovine u Ministarstvu zdravstva, a to su primjerice ti mikroskopi zbog kojih je Beroš u Remetincu i koji su plaćani dva, tri puta više od nabavne cijene uključivo proviziju plus mito. Ta stavka raste gotovo 40% u odnosu na ovu godinu, a u odnosu na 2023. za koju su Beroševi kriminalci rekli nama 10% dosta, raste gotovo duplo. Ja vas pitam koliko je u ovom proračunu ukalkulirano provizije i mita? Koliko je u ovom proračunu prostora za muljaže vaših ministara? I nemojte se ljutit na nas, naši ministri, vaši ministri su u Remetincu zbog muljaža koje su radili …/Upadica predsjednik: Izvolite./… Hvala vam lijepo zastupnice Lugarić na tako široko iskazanom povjerenju. Ovu pripremu proračuna mislim da će ministar financija i njegovi kolege i svi ostali ljudi u državnoj upravo to itekako cijeniti, nezakonitosti u javnim nabavama i to ad hoc nabavama u zdravstvu, rekao sam i ponovit ću to još jednom, naložio sam reviziju svih nabava koje su bile van plana nabave u ovoj prvoj fazi da prvo vidimo uopće o čemu se sve tu radi. Nažalost iz medija i iz onoga što su govorili neki oporbeni predstavnici postoje ozbiljne indicije da su isti ljudi bili uključeni u javne nabave i u vremenu SDP-ove Vlade, a vi ste u njoj bila dužnosnica. Tako da ćemo ja mislim tek, imati prigodu svi zajedno upoznati se s modelom nabave nabave u hrvatskom zdravstvu koji očito nije jedinstven kad je riječ o ovom slučaju, niti unikatan nego je naprotiv čini se praksa koja je bila dobro etablirana, neovisno tko je bio dotični ministar. Prije nego što dam riječ kolegi Kajtaziju, dakle ima još 50-ak replika, znači ići ćemo negdje 100-tinjak minuta malo više pa ćemo završiti s replikama i onda će bit slobodni govori odnosno iznošenje stajališta. Tako da si planirate vrijeme i danas ćemo naravno radit dok ne završimo do kraja s proračunom. Izvolite kolega Kajtazi, replika. **Kajtazi, Veljko (Nezavisni)** Zahvaljujem se poštovani predsjedniče Vlade. Moram reći da mi je jako drago da je došlo do povećanja i pomoći osjetljivim skupinama pogotovo ulaganje i potpore u području odgoja i obrazovanja, a posebno naglasak je upravo na proračun stavljen na razvoj sporta. Porast izdvajanja za razvoj sporta tako iznosi 41%, a radi se o ukupnom povećanju sa 113 milijuna eura u 2024. godini na 160 milijuna eura u ovoj godini, što znači 47 milijuna eura više. Budući da sam i sam veliki dio svoje profesionalne karijere posvetio promicanju sporta i pedagoškom radu među mladim ljudima. Ovo značajno povećanje proračunskih sredstava namijenjen razvoj sporta me jako obradovalo. Pretpostavljam da smo svi svjesni činjenice da danas najveći dio troškova vezanih za sportske aktivnosti mlađih naraštaja pada na teret njihovih roditelja i da te stavke postaju sve veće opterećenje za kućni budžet.

Kolega Kajtazi molim vas, svi ostali završe u minutu, otišli ste 10 sekundi i nastavljate dalje. Molim vas da pazite i koncipirate tako svoju repliku da stanete u minutu. Izvolite odgovor. Hvala lijepa poštovani zastupniče Kajtazi. Dijelim vaše zadovoljstvo što smo povećali izdvajanja za sport ali to je kontinuitet naše politike. Višestruko smo to učinili u proteklih 8 godina, opravdano. Prvo zahvaljujući sjajnim rezultatima brojnih hrvatskih sportaša, bilo u individualnim, bilo u kolektivnim sportovima. Potpore našim parasportašima, evo danas se obilježava 60 godina parasporta u Hrvatskoj i čestitam svim parasportašima, osobito mladima, osobama s invaliditetom koji su putem sporta u boljoj poziciji za integraciju i za jednakost i to ćemo nastaviti i dalje. Mi smo silno povećali izdvajanja i za, ne samo za saveze nego i za klupski sport i na taj način omogućili da i treneri imaju adekvatnu naknadu, a to je ono što je bilo itekako problematično te uz potporu jedinica lokalne samouprave i drugih gospodarskih aktera pomažemo sport na svim razinama i to baš sve sportove što mislimo da je jedino pravo i ispravno. **Jandroković, Poštovani predsjedniče Vlade, evo sa ovim proračunom možete ući i u povijest ali samo ako ćete biti malo hrabriji. I evo zašto to smatramo. Smatram kako proračun koji ne predviđa besplatne vrtiće za svu djecu zanemaruje jedna od ključnih problema naše demografske krize. Trenutno samo mali broj gradova i općina nudi besplatne vrtiće, dok većina roditelja plaća značajne iznose, pa i do 10% svoje prosječne plaće. Ovo nije održivo! Država mora preuzeti financiranje vrtića baš kao što financira osnovne škole. Time bismo oslobodili roditelje financijskoj tereta i omogućili lokalnim zajednicama ulaganje u druge razvojne projekte. Besplatni vrtići nisu luksuz, oni su nužnost za demografsku revitalizaciju što ste naveli kao jedan od ciljeva ovog proračuna. Zato me zanima zašto ovaj prijedlog proračuna to ne predviđa, te se nadam da ćete se predomisliti i usvojiti moj amandman koji bi omogućio ravnopravne uvjete za svako dijete. Hvala. Andrej (HDZ)** Hvala lijepa poštovani zastupniče Baksa. Dakle, iskorake koje smo napravili kada je riječ o mladima, obrazovanju, o školstvu, o predškolskom odgoju su ogromni. Dakle, u našim mandatima bilo da je izgrađeno, obnovljeno, preuređeno je već više od 800 vrtića i to iz različitih izvora financiranja. Kad vidite tu kartu Hrvatske mi ćemo vam je poslati da shvatite ulaganja u predškolski odgoj, onda vidite koliko je to važno. Drugo imamo strateški cilj do 2030. svako hrvatsko dijete živjelo u centru Zagreba ili u najmanjoj općini ima zajamčeno mjesto u vrtiću. To će se realizirati. Treće, već sada mi izdvajamo sredstva. Evo ministar Fuchs je to predstavio na prošlotjednoj Vladi čini mi se gdje država participira u financiranju vrtića od 6 i pol posto u najrazvijenijim razinama do 50% čak onima koji imaju problema sa financiranjem, tako da smo napravili ogromne iskorake. Idemo u smjeru što veće potpore jedinicama lokalne samouprave, ali ipak mora se nešto se i sa lokalne … …/Upadica predsjednik: Hvala vam./… … samouprave Zahvaljujem. Poštovani predsjedniče Vlade Republike Hrvatske evo dozvolite mi da pohvalim rad i vas i cijele Vlade ministra financija sa suradnicima na proračunu. Vidljivo je da je u ovakvim kriznim vremenima zaista da se radilo na svemu. Ono što me veseli je tendencija zapravo jednakog razvoja svih dijelova Hrvatske, a naročito evo i Sisačko-moslavačke županije kao jednog od depriviranog područja koji je još uvijek u obnovi, ali isto tako i koji se nastoji ulagati i na ostalim područjima. Evo nedavno otvorena dionica autoputa, daljnja obnova. Ono što je bitno za naše stanovništvo, dakle ta obnova u koju su uložena sredstva iz proračuna iz fondova EU omjer 1:4 sredstava

Andrej (HDZ)** Hvala vam lijepa. Evo poštovana zastupnice Komes prije svega čestitke i vama kao gradonačelnici Petrinje na silnom angažmanu u realizaciji obnove brojnih projekata. Nedavno smo održali i sjednicu Gospodarskog i socijalnoga vijeća u Petrinji, u vašoj čuvenoj gradskoj munjari koja je također u potpunosti obnovljena plus hrvatski dom koji je praktički 15 metara od nje plus cijeli središnji trg koji sada dobiva svoje kulture. On je u potpunosti zaštićen i tu posebnu obnovu vodite zajedno sa Ministarstvom kulture, tako da ćemo vrlo brzo vidjeti jednu itekako osvježenu i lijepu Petrinju baš onakvu kakvu je svi Petrinjci i žele. Mi smo do sada uložili 3,2 milijarde eura na obnovu Zagreba i Banovine. Sveukupno je predviđeno 6,1 milijardi eura. Upravo ovaj ostali dio slijedi u godinama koje su pred nama onako kako je predviđeno u proračunu i u projekcijama za iduće dvije godine. Nema je, pa gubi pravo sudjelovanja u raspravi. Kolega Štromar, izvolite. **Štromar, Predrag (HNS)** Evo hvala lijepa poštovani gospodine predsjedniče. Poštovani gospodine predsjedniče Vlade, drago mi je da je danas predstavljen ovaj proračun i u njemu vidimo da se stvarno teži da ukupni dug prema bruto društvenom proizvodu bude ispod 60%, da inflacija bude ispod tri posto i da opća država ima deficit manji od 3%. Mislim da je to izuzetno bitno. Uvjerili smo se još 2008. kad nismo bili zreli za eventualnu nekakvu krizu nastradali smo. Ali smo bili puno jači 2020. pa kad su došle ove zadnje krize opstali smo i u stvari izašli smo jači iz tih kriza. Ja mislim da stvarno tako moramo i nastaviti i uvijek biti spremni za nadolazeće krize koje evo očekujemo i vidimo kamo svijet ide. Hvala. Hvala lijepa poštovani zastupniče Štromar. U vašim riječima prepoznajem jedne od riječi u koje smo željeli i kvalificirati ovaj proračunski okvir i projekcije, a to je jačanje otpornosti. Mi i dalje živimo u vremenu zaista nepredviđenih okolnosti, brojnih izazova. Nemamo u ovom trenutku jamstava da li će se zadesiti bilo kakva druga velika globalna kriza koja može biti i sigurnosnog karaktera, energetskog ili ekonomskog i financijskog i zato ovo iskustvo od protekle četiri godine kriznoga upravljanja gdje smo očuvali očuvali socijalnu koheziju ostvarili strateške interese, a istodobno ekonomski napravili toliko velike iskorake kakve malo tko ima, za 30 postotnih bodova smanjiti udio javnog duga u BDP-u mislim da nije učinila niti jedna zemlja unutar EU, a jednako tako i ovaj kreditni rejting gdje smo to napravili brzinom koju nitko drugi globalno nije učinio u zadnjih nekoliko godina. Naravno svi ti makro pokazatelji poticaj su da na mikro razini našim građanima bude kvalitetniji život i to je ono na što ćemo se fokusirati u ovom mandatu. **Jandroković, Gordan Zahvaljujem predsjedavajući. Poštovani premijeru hrvatski film je na izdisaju. U ovom trenutku čak 60-tak filmova i dugih i kratkih i animirani koji su prošli na natječaju HAVC-a zbog nedostatka novca ne mogu niti krenuti u realizaciju. Pitanje je hoće li i ikada. Nedostaje minimalno 8 milijuna eura. Ovoga ljeta pisali su vam filmski radnici, redatelji, producenti, snimatelji, scenaristi. Upozorili su na kontinuiranu alarmantnu podfinanciranost hrvatske filmske proizvodnje. Povećanje u proračunu je nedovoljnih 1,8 milijuna. Ponovo ću naglasiti dokazanu činjenicu svaki euro uložen u film višestruko se vraća u proračun i dakako značaj i vrijednost, kulturna i društvena audiovizualne umjetnosti, dakako, neupitna je. Moje pitanje je hoćete li konačno hrvatskom filmu povećati sredstva za neophodnih 8 milijuna eura? Andrej (HDZ)** Hvala lijepa. Evo, kao što ste vidjeli u ovome proračunu, mi predviđamo da je rast proračuna za kulturu i medije čak od 22%. To je ogroman rast Ministarstva kulture kakav nije viđen dugi niz godina, to radimo svjesno i namjerno upravo baš da bismo naglasili pitanje identiteta, pitanje i naše tradicije, naše vrijednosti, naše baštine, ali jednako tako i filmske kulture i mi ćemo zajedno sa ministricom kulture i medija vidjeti kakva je situacija sa hrvatskim audiovizualnim sektorom, da li su sredstva koja su u ovom trenutku predviđena i to na način koji je u okvirima ovih planiranih projekcija, dakle možemo vidjeti baš isključivo za film što se može napraviti, ja ću obaviti razgovor sa ministricom. Hvala vam na signaliziranju ove teme. Kolega Bosančić, izvolite. Povreda Poslovnika, kolega Reiner, izvolite. **Reiner, Željko (HDZ)** 238, naravno, opravdano je govoriti o 8 milijuna, ali valjalo bi govoriti i o stotinama milijuna koje će Grad Zagreb morati platiti zbog potpuno nejasnog razloga kad je prekinuo ugovor sa njemačkim partnerom 2,5 godine ranije oko pročiščača.

Pa mislim, doista je zanimljivo, koja god da je tema ovdje, pa kao i hrvatski film, onda se naravno, govori o gradu Zagrebu. Ne brinite, nikad niste imali Zagreb i nećete imati ni sljedeće godine. Kolegice Borić, ovo je bila replika pa dobivate opomenu i vi. Tko se sad javlja? Kolegice Blažanović, izvolite. Vi imate već 2 opomene dakle ako ne bude povreda Poslovnika, izgubit ćete pravo rasprave. Danijela (HDZ)** Neću odustati. Žao mi je, ali ne mogu odustati jer radi se o gradu Zagrebu i 238 čl. je povrijeđen definitivno ovakvim izjavama kolegice Radojke Borić koji sustavno možemovci uništavaju grad Zagreb, ako ovako nastave, nitko više neće imati grad Zagreb. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Kolegice Blažanović, dobivate opomenu, ne možete više sudjelovati u raspravi. Sada će replicirati kolega Bosančić. Izvolite. Poštovani predsjedniče Vlade, ja vas pozdravljam i rekao bih, da, da je proračun je i razvojan i socijalno osjetljiv, ali vjerujem da je i uključiv jer kao gradonačelnik želio bih istaknuti tu jednu sinergiju koju imamo između Vlade i jedinica lokalne samouprave gdje, a možemo vidjeti i ovdje da je i u Zakonu o proračunu predloženo da se prag digne na 5%, ali isto tako i kroz sve one projekte koje zajednički radimo, a to su vrtići, škole i ostalo, stojite nam na raspolaganju. Ali zašto sam rekao uključiv? Nedavno smo imali isto tako ITU program gdje smo mogli vidjeti da svi gradovi bez obzira na njegovu, na njihovu obojanost rade iznimno velike projekte važne za njihove građane, a da i Vlada i Ministarstvo regionalnog razvoja stoje iza njih. Da li će se to nastaviti istim tempom i možemo li očekivali i u narednom razdoblju istu takvu snagu sinergije? **Jandroković, Gordan (HDZ)** Hvala kolega Bosančić. Imamo povredu Poslovnika, kolega Jurčević, izvolite. Moja povreda Poslovnika odnosi se na iskaz gđe Borić koja očito nije upoznata s time da je HDZ uvjerljivo, slično kao Možemo! sada vladao u Gradu Zagrebu 1990. g., evo, tako da to stavljam na znanje, tako da nikad nećete i niste imali Zagreb nije točno, je li? **Jandroković, Gordan (HDZ)** Ha, kolega Jurčević, povijesna je to činjenica, ali ste vi replicirali pa dobivate opomenu. Sada predsjednik Vlade odgovara na repliku kolege Bosančića, izvolite. **Plenković, Andrej (HDZ)** Hvala lijepa poštovani zastupniče Bosančić. Kada je riječ o politici ravnomjernog regionalnog razvoja pa i posebnog akcenta koji smo stavili na sva središta hrvatskih županija kroz integrirani teritorijalni razvoj, dakle ITU mehanizam, urbani plan za razvoj Hrvatske koji u biti pokriva 66% ukupnog broja stanovnika u Hrvatskoj jer uz ova 22 grada uključeno je jedinica lokalne i područne samouprave. Nedavno smo vidjeli i zahvaljujem ministru Erliću i njegovim suradnicima da je ukupan iznos sredstava koje smo mi svojom voljom alocirali u ovoj financijskoj perspektivi zajedno sa posebnim programom koji se napravio sa HBOR-om zajedno sa participacijom koja dolazi s lokalne razine, točno milijarda eura, dakle milijarda eura za projekte lokalne razine, unaprijed definiranih sa praktički specifičnom omotnicom, Vinkovci su, ja mislim ili 18 ili 22 milijuna, 22 milijuna. Nadam se da ćete ih dobro i pametno i zakonito potrošiti.

na poziciji Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike vidljivo je povećanje od skoro 600 milijuna eura. Veliki dio tog povećanja odnosi se na osobe s invaliditetom, rekla bih ne samo na njih nego i na starije osobe kada je u pitanju opremanje centara za starije osobe, zatim povećanje osnovice za osobne asistente, plaće osobnih asistenata, nadalje za mirovine, itd., itd.

Hvala lijepa poštovana zastupnice Lukačić. Točno je da smo povećali izdvajanje za osobe s invaliditetom. Zahvaljujem vama na angažmanu, svim udrugama. Za osobe s invaliditetom u 2025. predviđeno je čak 903 milijuna eura ukupno, riječ je i o inkluzivnom dodatku i zahvaljujem na inicijativi i zakonu koji je donesen zajam… zajamčenim naknadama, doplatku za pomoć i njegu, naknade roditeljima njegovateljima kao i nacionalna naknada za starije osobe. Dobro je da ste spomenuli i centre za starije osobe projekt kojeg vodimo, koji se provodi da smo osigurali što iz europskih što ih nacionalnih sredstava izgradnju 18 centara za starije osobe. Praktički sve županije koje su to htjele su dobile taj projekt. Mislim da će to biti komplementarno komplementarno i sjajno sa domovima za starije jer je to nova razina i institucionalne ali i vaninstitucionalne skrbi jer će tamo biti mogućnost stalnog boravka ali i povremenih dolazaka umirovljenika i osoba s invaliditetom. Hvala vam lijepo. izvolite. **Šimpraga, Anja (SDSS)** Zahvaljujem predsjedniče Hrvatskog sabora. Uvaženi predsjedniče Vlade optimalan iznos fiskalnog izravnanja iznosi 398 milijuna eura što je državna pomoć za jedinice lokalne i područne samouprave. Prema prijedlogu u proračunu za 2025. predviđena stavka od 280 miliona gdje će manji iznos dobiti nerazvijene i male općine u ruralnim područjima. Pitam vas ima li mogućnosti za proširenje odnosno za povećanje iznosa u ovom prijedlogu za 2025.? Hvala. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Izvolite odgovor. **Plenković, Andrej (HDZ)** Hvala lijepa. Kada se planirao proračun vodilo se računa o dosadašnjim rashodima i izdvajanjima upravo za nerazvijena područja. Mi ćemo sagledati situaciju i vidjeti ukoliko bude okolnosti da neke jedinice lokalne samouprave nemaju dovoljno sredstava, a izravnanje će im trebati Ministarstvo financija će kao i uvijek i dosada pronaći rješenje koje će omogućiti neometano njihovo funkcioniranje i odgovarajuću likvidnost. **Grmoja, Nikola (MOST)** Poštovani premijeru, dakle evo vidimo dio opozicije je napustio sabornicu, dakle očito su odlučili vas bojkotirati. Mi nećemo bježati, niti vas bojkotirati. Mi vam želimo u oči reći da je hrvatski narod kojeg boli želudac od ovog što ste napravili od zdravstva gdje vam mafija, srpski poduzetnici pljačkaju zajedno s vašim ministrom kojeg ste vi postavili sustav zdravstva, dakle to se ne može gledati. Želimo vam reći da hrvatske građane boli želudac i da su barem zaslužili da kaže, da kažete dragi ljudi oprostite zbog ovog što smo napravili. Oprostite jer čekate preglede, jer telefonima skupljate donacije za liječenje bolesne djece, jer imamo sustav zdravstva u rasulu dok HDZ-ovci sa srpskom mafijom i hrvatskom mafijom pljačkaju taj sustav. puno izvršno radili i bili ste u Vladi u dva navrata, izišli ste iz nje. Opozicija je otišla jer Zoran Milanović ima rezervnu ekipu, rezervne trabante, a to ste vi iz MOST-a jer vi to radite u zajedno sa Peđom Grbinom i ekipom. Što se tiče kako kažete vi ste sramota kad sa takvim ljudima možete uopće ulaziti u formu koalicije. Sve ono što radite je sramota. Ono što ste u Metkoviću radili i danas što radite. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Kolega Deur dobivate opomenu, bila je to replika. I kolega Đakić, izvolite. Hvala lijepo. 238. je u pitanju, kada čovjek tako srčano govori, a uhvaćen je u mreži i još nije procesuiran zbog svojih kriminalnih čina onda je to zapravo zabrinjavajuće. Zabrinjavajuće je da tako srčano nastupa, a zna u kakvim je rabotama bio i što je sve radio. Teško je za vjerovati da Državno odvjetništvo još nije postupalo prema vama. Kolega Đakić dobivate opomenu, bila je replika. Izvolite sada predsjedniče Vlade odgovor. **Plenković, Andrej (HDZ)** Hvala lijepa poštovani zastupniče Grmoja. Što se tiče vašega komentara ja bih napravio distinkciju između onoga što rade pojedinci iza leđa i nama u Vladi i kao kolege i kao ljudi i kao oni koji su dobili povjerenje da rade isključivo zakonito za posao koji im je dat. Ovo je bio veliki odraz nepovjerenja i prema meni osobno i prema Vladi i prema parlamentarnoj većini, prema saboru u konačnici i itekako smo zgroženi. Više nego vi što se toga tiče i žao nam je da se to dogodilo. Međutim, ne možemo dopustit da takve grube zlorabljenja institucija odnosno položaja kojeg imaju i sumnje na počinjena kaznena djela zasjene sve ono što radimo ovih godina, a to što radimo ovih godina je izgovorio sam vam na početku, izgovorio sam sada. U Hrvatskoj postoje neovisne institucije kaznenog progona koje rade svoj posao i onaj tko je kriv će za to odgovarati osobno. **Jandroković, Gordan Zahvaljujem predsjedniče i poštovani predsjedniče Vlade RH više puta ste kazali kako je interes RH opstanak i ostanak Hrvata u BiH. Da to nije samo deklarativno svjedoče i sredstva koja su iz godine u godinu izdašnija, suradnja sadržajnija, bolja, a za rezultat imamo jačanje naših obrazovnih, zdravstvenih i kulturnih institucija, kvalitetnije životne uvjete i jačanje našega gospodarstva, dodatna prava stradalnicima Domovinskoga rata iz BiH, domovi studentima i Uvijek je važno naglasiti da iako smo imali isti zakonodavni okvir poštovani predsjedniče nije uvijek ovako bilo. Vaši prethodnici jedni nisu znali niti da postojimo, drugi su nam pomagali nabavljati opanke, treći su pak pokušavali nam pomoći kroz kadroviranje i nametanje nekih drugih tema, podržavali slali nas u Sarajevo i podržavali Komšića i tu politiku. Evo uistinu zahvaljujem u ime hrvatskog naroda u BiH. **Jandroković, Hvala vam lijepa poštovani zastupniče Barbarić. Mi smo u dosadašnjem mandatu dakle u ovih 8.g. ukupno za Hrvate izvan Hrvatske izdvojili 425 milijuna eura, ta povećanja su bila kontinuirana, većina tih sredina je išlo upravo u potporu hrvatskom narodu BiH, ne samo sa stavke iz Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Hrvatske nego i iz svih ostalih i stoga smo mi i u ovom proračunu itekako predvidjeli sredstva na više pozicija koji će osnažiti položaj Hrvata u BiH, ali i drugdje kao što sam već odgovorio zastupnici Vojnić. Ono što vidimo vide se rezultati, vidi se ta podrška, vidi se povezanost, vidi se i ulaganje i u obrazovanje i u kulturu i u gospodarstvo i u institucije i na taj način mislim da upravo na najbolji mogući način radimo ono što nam je ustavna obaveza i politički program i želja. **Živković, Marin (Možemo!)** Hvala predsjedniče. Poštovani predsjedniče Vlade, u proračunu Ministarstva demografije se navodi da će u suradnji sa Hrvatskim katoličkim sveučilištem raditi na mentalnom zdravlju trudnica. Moram pitati je li ovo najava novih prepreka za dostupnost pobačaja? To se događa nakon što ste nasilno oduzeli i gradske i županijske bolnice gradovima i županijama od kojih su neke stvarno napravile jasne iskorake da pravo na pobačaj bude stvarno dostupno. Podsjetit ću od 2015. do 2022. pobačaj na Svetom Duhu se nije radio. Vidimo i da ste, i vidimo i kojoj ste ekipi dali na upravljanje te bolnice, ekipi kojoj zdravstvena skrb sigurno nije na prvom mjestu nego je u planu ipak neka provizija i kao da to nije dovoljno sada još dajete DP-om da se bavi mentalnim zdravljem trudnica, 10% za mafiju, 10% konzervativnim snagama, a minus, čisti minus u ostvarivanju prava na zdravstvenu zaštitu i pravo na zdravstvene usluge ostaje našim građankama.

napravimo iskorake u pogledu demografske revitalizacije. Ako postoji jedan strukturni problem hrvatskog naroda onda je upravo taj, a to je pad prirodnog priraštaja. Ovo što vi nastojite nekakvim aluzijama izvući i komentirati jednostavno nije točno. Ono što trebamo napraviti, ja vjerujem da ćete to također podržati da nas u budućnosti zajedničkim naporima i središnje i gradske i lokalne razine, ali i svih aktera u društvu bude više, a ne manje. **Tokić, Frane (DP)** Hvala predsjedavajući. Evo s obzirom da je kolega iz Mosta g. Petrov ranije kazao kod traženja stanke da se priča da nema novca za uvođenje univerzalnog dječjeg doplatka, moram samo konstatirati i ispraviti da da se ne priča već da Ministarstvo demografije i useljeništava u dokumentu koji se zove proračun kroz obrazloženje na stranici 1756 jasno je navelo da planira se pristupiti izradi novog Zakona o doplatku za djecu u kome će se razmotriti uvođenje univerzalnog dječjeg doplatka. Evo sam cilj je tog zakona ubuduće povećanje materijalnih prava za svu djecu i želi se olakšati korištenje tog prava, ali osigurati i jednostavniju i bržu dodjelu tog prava. Evo predsjedniče Vlade, kako komentirate tu mjeru i kako u biti vi gledate refleksije te buduće mjere? Hvala. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Izvolite odgovor. **Plenković, Andrej (HDZ)** Hvala lijepa. Mi smo već i prošle godine proširili opseg obitelji odnosno djece koja su obuhvaćena dječjim doplatkom, sad smo na razini razini 2/3 djece dobi koja se kvalificira za dječji doplatak. Imovinski cenzus uz svu želju i apsolutno se slažem vama da je svako dijete jednako, ipak ima određeni efekt, nisu u poziciji oni koji imaju najniže plaće i oni koji imaju jako visoke plaće i to moramo bit svjesni toga, tako da kako mi budemo nastavljali sa ovom politikom ekonomskoga snaženja Hrvatske, veće otpornosti i većih sredstava doći ćemo vjerojatno u jednom trenutku da se ovo pravo može univerzalizirat, dakle nije niko apriori protiv toga. U ovom trenutku smatramo da su razlike u primanjima takve, dok oni koji imaju puno više primanja možda takvu vrstu potpore ne mogu imat baš istu kao oni koji imaju jako mala i onda je i to jedna vrsta nepravde kolko god smo svi jednaki, treba i o tome voditi računa. **Reiner, Željko Hvala poštovani potpredsjedniče sabora, poštovani predsjedniče Vlade i ministre. Prije svega koristim priliku da pohvalim ovaj prijedlog proračuna, te se još jednom zahvalim Vladi i predsjedniku Plenkoviću na potpori Hrvatima u BiH. U odnosu na proračun 2024. u proračunu 2025.g. znatno su povećana izdvajanja za Hrvate van Hrvatske kako u Središnjem državnom uredu tako i u ostalim resorima koji podržavaju Hrvate van Hrvatske. U nekim ministarstvima su izdvajanja za ove programe gotovo udvostručena, a također ovdje želim izraziti zadovoljstvo povećanjem izdvajanja za sport u 2025.g. u iznosu od 47 milijuna eura. Hrvatski sport i sportaši su zaslužili to jer su upravo oni najbolji promotori Lijepe naše i nadam se da će se ovi trendovi nastaviti i u slijedećim godinama, evo

brojni realizirani projekti i dokaz toga. U konačnici evo kada je riječ o Hrvatima u BiH postoje 3 velika referentna projekta koja namjerno i svjesno radimo jer su oni možemo reći stupovi koji okupljaju hrvatski narod. Prvi je kontinuirana potpora izgradnji Hrvatskoga naroda, narodnog kazališta u Mostaru, potpora mostarskom sveučilištu, potpora KBC Mostar koji je itekako važan i niz drugih projekata diljem BiH. Što se tiče sporta vidim da je tu i vaša osobna karijera malo pridonijela da obratite pozornost na sport. Izdvajanja su veća, mislim da je to ispravan i dobar put i za mlade i za uključenost, a i za podršku uspjesima hrvatskih sportaša u svim disciplinama. **Gregurović, Zoran (HDZ)** Hvala predsjedniče. Poštovani predsjedniče Vlade, evo ja bi htio istaknuti da sve ono što je dobro se nekako uvijek brzo zaboravlja, a ova Vlada je uistinu napravila jako puno za škole, za školarce, za vrtiće. Ja nisam jučer išao u školu ali nije bilo ni tako davno pa sjećam se kad su se moji kolege vozili autobusom radničkim linijama u školu koje su im, za koje su im mjesečne karte kupovali roditelji, da su sami plaćali školsku kuhinju, da su i srednjoškolci dakle morali plaćati mjesečne karte. To ste, to se sve zahvaljujući ovoj Vladi na neki način napravilo i pomoglo roditeljima, ali se nekako vrlo brzo zaboravlja. Ono što je pred nama dakle to je ulaganja u škole, dakle u jednosmjensku nastavu. Mi provodimo dakle cjelodnevnu školu u jednoj školi u Krapini i pokazalo se kao jako dobro i mislim da je to ono što treba i dalje nastaviti kao što ste predvidjeli. **Jandroković, Gordan Hvala lijepa poštovani zastupniče Gregurović. Takav je život, prođu vijesti, ima puno vijesti, malo smo se navikli na to ali slažem se da su ove tri okosnice dakle besplatni udžbenici, besplatan prijevoz, besplatan obrok u osnovnim školama postavili temelje. To je jedan standard iza kojeg nitko ne može ići nazad, to je 100% tako. Što se tiče pilot projekta, napravit će se analiza, vidjet će se kakvi su uspjesi, rezultati. Koliko su učenici zadovoljni, roditelji, nastavnici i onda ćemo vidjeti kako dalje. Ono što je zasigurno točno 2027. školska godina kreće, svi su u jednosmjenskoj nastavi. Tu se u potpunosti svrstavamo na standard koji postoji u razvijenim članicama EU, a o broju vrtića koje smo izgradili izgradili već sam kazao nešto uvodno. Ulaganja koja trenutno idu u osnovno školstvo je 2,7 milijardi eura. Takvih ulaganja nitko od nas ne može zapamtiti jer ih nikad nije bilo …/Upadica predsjednik: Hvala vam./… i bit će temelj za kvalitetnije obrazovanje u budućnosti. izvolite. **Bedeković, Vesna (HDZ)** Hvala vam lijepa. Poštovani premijeru iako je to već kroz dosadašnje replike pa i kroz repliku kolege prije mene artikulirano, ja ipak imam potrebu još jednom naglasiti dio proračuna koji se odnosi na razdire Ministarstva znanosti, znanosti, obrazovanja i mladih, dakle na 4 milijarde, 668 milijuna eura što predstavlja 14% povećanje u odnosu na 2024. godinu i naglasit ću dakle nikad veća ulaganja u sustav odgoja i obrazovanja u povijesti suvremene Hrvatske države. Dakle ulaganja ne samo u proračun za slijedeću '25. godinu, projekcije '26., '27., nego i dosadašnja ulaganja u mandatu vaše Vlade, bilo da je riječ o izgradnji, dogradnji i opremanju, fiskalnoj održivosti dječjih vrtića, kompletu

Hvala lijepa poštovana zastupnice Bedeković. Točno je dakle ukupno će ulaganja dotaknuti 1.800 obrazovnih ustanova u Hrvatskoj i zato je to jedan cjelovit pristup koji dotiče i predškolski odgoj i osnovne škole, srednje škole, sportske dvorane, znanost, visoko obrazovanje. Svi su obuhvaćeni, vodili smo računa da ovakvu prigodu kakvu sad imamo iskoristimo upravo da bismo novim generacijama omogućili kvalitetnije obrazovanje. Infrastruktura nije sve, paralelno s time idu i unaprijeđeni programi, kurikulumi o čemu vi itekako znate sve i mislim da ta kombinacija ovih temeljnih infrastrukturnih pretpostavki uz bolje programe, uz bolje plaće ljudima u sustavu obrazovanja što je također već ostvareno, nam omogućuje jedan vedriji pogled na budućnost hrvatskih mladih. **Jandroković, Gordan Predsjedniče Vlade, vi obično ne odgovarate na pitanja. Sve što ste imali za reći već ste već rekli, sav vaš arsenal uvreda u maniri fake newsa i difamiranja oporbe. Toliko smo puta već imali prilike čuti, moram reći da to mene niti ne zanima. Pa vam ja ne postavljam pitanje nego želim svim građanima poručiti da ovdje ispod mene za ovom govornicom stoji capo di tutti. To ste vi. Capo di tutti svih korupcijskih afera koje smo nagledali u vrijeme svih vaših vlada u proteklih 8 godina. Ali jedno je kad vam, nikakav drugi nadimak ne možemo dati nego capo di tutti zato što ste šef svojih korumpiranih ministara, a nešto je posve drugo kada ste capo šefu kaznenog progona Ivanu Turudiću. To je poništena država. E to je ostavština Andreja Plenkovića i njegovog HDZ-a.

Hvala lijepo. Uvaženi predsjedniče Dalija Orešković najveći je hejter ove Vlade, ona to svakodnevno ovdje trola u ovoj sabornici iako je nedavno utvrdila da je najbeskorisniji član ovog sabora. Znači da je treba ukinuti, da treba njezinu fotelju iznijeti iz sabornice, da samo mlati praznu slamu ovdje u HS-u i da je beskorisna. očito da kad gledamo ovaj bijeg SDP-a iz sabornice, očito da imaju problem s proračunom, kad slušamo gospođu Orešković, njih ovo ne interesira. Nekad ih doživljavam kao kaznu hrvatskim građanima. Kolega Borić dobivate opomenu, bila je replika, a ne povreda Poslovnika. Kolega Katičić izvolite. **Katičić, Krunoslav (HDZ)** Zahvaljujem gospodine predsjedniče sabora. Također povreda 238 članka, iznošenje neistine, omalovažavanje. Pa kolegice Orešković pa ako smo mi išli na isti Pravni fakultet, onda bi trebali znat da se institucijama i pet osnovnih ministarstava koje su bitne za funkcioniranje bilo koje države, moraju se poštovati i jedan od osnovnih dijelova je donošenje proračuna.

Pa o imenu nećemo komentirati, ali ja bi priupital i poručil bi uvaženoj našoj dami Orešković da je preuranjeno govoriti o ostavštini ove Vlade. Morat ćete se malo strpit, dubioznije i sa vremenskom distancom to doživiti i onda ovakva pitanja postavljati. Strpite se, ne žurite se. Čemu preša? ali dobivate opomenu kao što rekoh. Odgovor na repliku predsjednik Vlade. Izvolite. **Plenković, Andrej (HDZ)** Hvala lijepa. Poštovana zastupnice Orešković. Ne znam dal neko od vaših kolega evo gospođa Mrak-Taritaš pozorno sluša ako je bila jedna uvreda, jedan ne odgovor na pitanje teško da to možete danas reć. To je moj prvi komentar. Drugi komentar, optužbe da bih ja trebao bit kako vi kažete na čelu svih šefova, također loše, neistinito imate imunitet pa vas ne možemo tužiti za klevetu, ali dobro. Treće, najgore od svega što ste rekli da mi upravljamo čelnim ljudima koji su na čelu tijela kaznenog progona. Ne postoji zakon, postoje neovisne institucije, borba protiv korupcije se vodi ako ima slučajeva rezultata pa i visoko profilnih, ako je zlouporaba DORH-a ili USKOK-a to da je rezultat njihovog rada uhićen bivši ministar ja onda ne z nam šta bi bila zaštita.

posebno ću izdvojiti ulaganja u regionalni ravnomjerni razvoj cijele Hrvatske, tu ću svakako spomenuti i fiskalno izravnanje lokalnih samouprava, a i sufinanciranje dječjih vrtića, a sufinanciranje eu projekata koje provodiju lokalne samouprave je nama od iznimne važnosti. možete li nam reći hoće li se u narednim godinama nastaviti sufinanciranje eu projekata kako bi se trend ravnomjernog razvoja nastavio? Hvala. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Izvolite Kolega Deur izvolite. oni koji su uništili Ministarstvo obrane, Ministarstvo hrvatskih branitelja gdje su doveli Ministarstvo obrane da su časnici u Konzum išli po svoje obroke, mogli bi tu nabrajati nebrojeno stvari, Ministarstvo rada. Danas imamo narativ da čovjek koji kao predsjednik države sa svojim trabantima optužuje ovu Vladu koja je vratila povjerenje u Ministarstvo obrane, hrvatskog vojnika, svi zakoni Ministarstvo hrvatskih branitelja, Ministarstvo rada, socijali mogli bi nabrajat nebrojeno sve ovo što ste vi u vašem izlaganju rekli. Danas sa svojim trabantima iz Mosta rezervnim sastavom Zorana Milanovića

Hvala lijepa zastupniče Deur. Moj jedini komentar da stalno treba podsjećati na činjenicu da je Milanović zatočio tri puta na Pantovčak, tri puta ne jednom, načelnika glavnoga stožera, držao ga dalje gle čuda od koga, od koga, od HS-a i od naroda izabranih zastupnika da pojasni ono što mu je uloga, a to su stručni aspekti sudjelovanja hrvatskih časnika u aktivnosti NATO-a za sigurnosnu potporu Ukrajini. To je slučaj bez presedana dakle nije nikad se dogodilo u Hrvatskoj da je načelnik glavnog stožera fizički spriječen i ograničen bizarnim naredbama da ne dolazi pred zastupnike i objašnjava ono što mu je temeljna zadaća. To ne smije proći neopažano to je udar na hrvatsku vojsku kao što ima udar na hrvatski parlamentarizam, na Ustavni sud, na SOA-u i u konačnici

Maksimilijan (HDZ)** Zahvaljujem predsjedniče. Poštovani predsjedniče Vlade. Hrvatska danas ima rekordan kreditni rejting iz godine u godinu, iz mjeseca u mjesec taj kreditni rejting kontinuirano raste i to nije slučajnost. To je naravno rezultat odgovorne politike koju provodi ova Vlada, odgovornog upravljanja financijama, to je rezultat i provođenja reformi unatoč svim onim krizama koje smo imali u posljednjih osam godina i unatoč tome što nam je SDP taj kreditni rejting ostavio u smeću za vrijeme mandata svoje vlade. S obzirom na važnost ove teme zamolio bih vas dodatno obrazloženje zašto je važan taj visoki kreditni rejting,

Hrvatska je realizirala, a možemo reć da će kompletirati svoje međunarodno pozicioniranje u prvoj polovici '26. kad ćemo postati članica OECD-a, sve svoje strateške ciljeve. Ovim potezima u zadnjih osam godina gdje smo za pet stepenica podigli kreditni rejting kod sve tri agencije je potez prije svega sustavnoga rada, jasno definiranog cilja, odgovornog upravljanja javnim financijama, gospodarskoga rasta, najveće zaposlenosti ikada, najniže nezaposlenosti ikada, jačanja otpornosti, pametnoga korištenja NPOO-a i stabilnosti političke. Kada pogledate sva ta ključna izvješća oni najprije gledaju da li smo mi stabilni, a stabilnost osiguravate vi svi, a to je parlamentarna većina. Kad je to stabilno onda je prostor za europski napredak … …/Upadica predsjednik: Poštovani premijeru Plenković, 2,01% proračunskih sredstava u novom proračunu osigurano je za Ministarstvo obrane Republike Hrvatske. Ako sam dobro akceptirao ušteda u proračunu dobivanjem povijesnog kreditnog rejtinga Republike Hrvatske u A- na čemu vam još jednom čestitamo i time smanjuju se kamate na kreditna zaduženja sa 3 i pol posto na sada 1 i pol posto. Vlada Republike Hrvatske i resorno ministarstvo uštedjeli ste odgovornim vođenjem državnih financija cjelokupan iznos od 2,01% proračunskih sredstava upravo za visinu proračuna Ministarstva obrane. Možda da nam kažete, a da čuju i drugi građani Republike Hrvatske jer svi smo svjesni u kakvoj sigurnosno-vojnoj ugrozi živimo, što to od vojnog naoružanja stiže u Republiku Hrvatsku ovih dana i želim naglasiti da je proračun nikada veći 33 milijarde izuzetno razvojan i socijalno izbalansiran. Hvala. Hvala lijepa poštovani zastupniče Šimić. Sve je povezano što smo ekonomski i financijski solidniji, što nam je kreditni rejting viši, a on je sada u okviru A razreda, onda je naravno i ekonomska snaga Hrvatske, pa i proračunske mogućnosti mogućnosti su bolje da izdvajamo više sredstava za obranu. Dosegli smo ovaj temeljni cilj kao članica NATO-a od 2,01 plus modernizaciju koja onaj drugi kriterij koji ide skoro na 30% i to sa trendom povećanja u projekcijama kao što ste vidjeli. To je prva poruka. Druga poruka što stiže ovih dana stiže, stiže sedmi Rafal. Dakle, on dolazi ovoga tjedna. Već će u prosincu doći osmi i onda do kraja travnja dolaze preostala četiri, tako da ćemo Dan državnosti 2025. godine 30.5. dočekati sa kompletiranom eskadrilom ovih borbenih aviona. Ovo drugo sam malo prije odgovorio zastupniku Sanaderu. **Jandroković, Gordan Hvala lijepa poštovani predsjedniče Vlade, predsjedniče Sabora. U svom izlaganju ste istaknuli da je jedan od tri stupa proračuna povećanje konkurentnosti i inovativnosti. Znamo da imamo 25 milijardi EU fondova do 2030. i znamo da bi prošli došli do pune razvijenosti, dakle preko 80% BDP-a da trebamo ulagati u istraživanje i razvoj. Pohvale su bile nedavno i na sjednici europskog odbora za, Odbora za proračun Europskog parlamenta a vidimo i rekordna ulaganja ministarstva. Kada pogledamo vidimo i rast sredstava Zaklade za znanost sa 40 na 52 milijona eura, vidimo milijarde za digitalnu tranziciju i transformaciju, vidimo epsej i za vodik. Nedavno je i FER dobio da je ušao u europsku mrežu centara kompetentnosti, a moje pitanje, za poluvodiče i čipove. Moje pitanje vama je kako vidite dalje viziju razvoja istraživanja i razvoja i kako će to povezati sa povećanjem konkurentnosti i aktivnosti Hrvatske? Hvala lijepa poštovani zastupniče Pavić. Kontinuirano izdvajamo sve više sredstava za istraživanje i razvoj zemlje hrvatske veličine bez odgovarajućeg ulaganja u znanje, u izvrsnost, u one koji su najkreativniji mogu pridonijeti tome da Hrvatska prati globalne trendove smo itekako definirali već i u Nacionalnoj razvojnoj strategiji koju je usvoji Hrvatski sabor. Ministarstvo znanosti i obrazovanja nastoji povezati taj magični trokut države, akademske zajednice i gospodarstva i onda kroz pristup većim ulaganjima, većoj potpori bilo nacionalnim, bilo europskim sredstvima, omogućiti da taj bazen hrvatskih znanstvenika i inovatora dobije više sredstava kako bismo participirali na adekvatan način i u onome što se zove europski znanstveni prostor. Mislim da su i činjenice da izvješće Enrika Lete upravo daje naglasak na tu dimenziju uz sve pretpostavke da tu izdvajamo i više u budućnosti. izvolite. **Burić, Majda (HDZ)** Hvala vam poštovani predsjedniče Vlade. Pred nama je opet nikad veći proračun koji nam šalje poruku sigurnosti i napretka i garancija je daljnjeg rasta plaća, mirovina, ali isto tako i rasta standarda naših građana. Ono što ja želim posebno naglasiti, a što ste i vi istaknuli u svojem uvodnom govoru jesu roditeljske naknade. I budući da se one značajno, značajno dakle govorimo o naknadama za drugih šest mjeseci nakon što se dijete rodi, a vi ste najavili rekordno povećanje sa sadašnjih skoro 1000 eura na 3000 eura. Ja vam prije svega na tome želim čestitati, vama, cijeloj Vladi resornom ministarstvu i zahvalit na tome. To je velika stvar, to je ogromna stvar uz naravno napomenu da prvih šest mjeseci se prima u visini plaće kakva god da ona jest. I možda da za kraj komentirate … …/Upadica predsjednik: Hvala vam./… … 12 mjeseci dodanoga Hvala lijepa poštovana zastupnice Burić. Ova mjera o kojoj smo već govorili je ne samo plan Vlade, nego je to možemo reći politički dogovor cijele parlamentarne većine. Zahvaljujem tu i ministru Šipiću na inicijativi, mislim da je ona došla u pravo vrijeme i da je taj iznos u ovom trenutku adekvatno vjerojatno postoji i oni koji imaju veća primanja od 3000 eura, ali smo sa ovime obuhvatili ogroman broj naših mladih sugrađanki. Što se tiče ove mjere o povećanju staža za svako rođeno dijete nju smo najavili već i u izvješću koje sam podnio pred Hrvatskim saborom, a ona je u konačnici bio dio programa Vlade. Mislimo da je to sjajna mjera da na taj način također kroz ovakve demografske poticaje stvaramo povoljnije ozračje za planiranje obitelji naših mladih ljudi. Mislim da smo u tom pogledu sa ovim iskorakom okrenuli jednu novu stranicu i da će svi shvatiti kroz određeni period da je to bila odlična poticajna mjera. Hvala lijepo. Poštovani predsjedniče Vlade, proračun je rekordni. 37 milijardi eura s proračunskim deficitom od 4 milijarde. U jednom trenutku kad je ministar Primorac objašnjavao proračunski deficit, onda je rekao da si mi to možemo priuštiti jer citirat ću potrebno je zadovoljiti potrebe građana s čim se ja deklarativno mogu složit, ali ono što me zanima, zanima me iz tog proračunskog deficita što će to naši građani dobiti odnosno čije će potrebe zapravo taj proračunski deficit zadovoljit? Naših građana koji uskoro neće imat ni obiteljskog liječnika, koji dođu u bolnice i imaju liste čekanja takove da zapravo sliči na dobar vic da ne bi bilo, a da, a da nije u pitanju zdravlje građana. Gdje je manjak liječnika svaki dan, gdje imamo temu dugotrajnih uređaja. Ne morate odgovorit meni, odgovorite našim građanima kako mislite odgovoriti i riješiti za pravo te njihove bazične ljudske potrebe. Hvala lijepo. **Jandroković, Hvala lijepa poštovana zastupnice Mrak Taritaš. Meni je drago da se vi slažete sa ocjenom ministra Primorca što znači da razumijete bit ovoga proračuna, ali isto tako da i prepoznajete ekonomsku i financijsku snagu Hrvatske, njene fiskalne kapacitete, njene mogućnosti i razvojni trenutak hvatanja koraka. još jednom mi smo i dalje u fazi hvatanja koraka sa državama koje su 10 godina prije nas ušle u EU. Neke su već u smislu prosječne razvijenosti u smislu BDP prekapita iza nas, bit će ih još više iza nas sa ovakvim trendovima visokoga rasta. Podsjećam samo je Cipar na razini nas u rastu ove godine po projekcijama komisije na našima, a Malta ispred. Što se tiče zdravstva, shvaćam vašu aluziju ali ne možemo baš sada pretpostavljati da je svugdje sve korumpirano. Ono što je korupcija i što se otkrije će se procesuirat, a zdravstvo mora funkcionirat bolje nego prije. **Jandroković, Gordan Hvala lijepa predsjedniče HS-a. Poštovani predsjedniče Vlade RH, želim pohvaliti ovaj prijedlog proračuna koji je i socijalni i razvojni. Da je tome tako, evo dat ću jedan primjer. Ja dolazim iz Zadarske županije pa mi je dobro poznato da se trenutno u Zadarskoj županiji realizira puno projekata iz NPOO-a u visini od preko 600 milijuna eura, od prometne infrastrukture poput elektrifikacije, ozelenjavanja sustava prihvata i otpreme zrakoplova u Zračnoj luci Zadar, od obnove i modernizacije željezničke pruge Zadar-Knin, izgradnje Centra za starije osobe u Sv. Filipu i Jakovu, od izgradnje škola, vrtića, mnogih projekata u turizmu, vodokomunalni projekti gotovo u svakom naselju itd. Dakle samo na području jedne županije realiziraju se deseci projekata. Možete li reći kako stojimo s provedbom NPOO-a i koliko smo do sada povukli sredstava na razini cijele RH? Hvala lijepa. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Izvolite odgovor. **Plenković, Andrej (HDZ)** Hvala lijepa poštovani zastupniče Babić. Zadar i Zadarska županija zaista su doživjeli veliku transformaciju i procvat u proteklim desetljećima. To vidimo pri svakom od naših nekoliko posjeta u zadnjih 8 godina, a što se tiče provedbe NPOO-a, mi smo tu jako dobri, mi smo tu jako dobri, prednjačimo među svim članicama unije. Podsjećam da je taj veliki odgovor na veliku krizu, dakle EU iduće generacije kao odgovor na Covid 19, bio potez koje smo donijeli u ljetu 2020. godine. Hrvatska je u tom trenutku dobila 10,5 milijardi eura, što je predstavljalo 15% našega BDP-a. Mi smo do sada ispunili sve u roku, 155 indikatora, reformi, kriterija. Poslali sve zahtjeve na vrijeme i dobili u potpunosti sredstva od strane komisije. To činimo i dalje. Mislim da je već 8 milijardi eura ili isplaćeno ili su natječaji vani. Čak bi mogli ovakvom dinamikom biti oni koji će potrošit sav novac u roku, što nije baš slučaj kod ostalih. **Mandić, Damir (HDZ)** Hvala lijepo predsjedniče HS-a. Poštovani predsjedniče hrvatske Vlade. Pa evo ovaj proračun jasno je, vjerujem svima koji žele vidjeti da je razvojan i ravnomjeran. Ja bih se tu posebno osvrnuo i na nas u Karlovačkoj županiji i gradu Karlovcu jer pogotovo u projekcijama odnosno u proračunima državnih tvrtki Hrvatske ceste, Hrvatske vode, Hrvatske željeznice, HŽ Infrastruktura provode se projekt i koji su spominjani. O njima se desetljećima pričalo. Tu prije svega mislim na sustav obrane od poplava drugi kolosijek Leskovac-Karlovac. Ali evo ipak ja bih tu se vratio malo u ovaj socijalni prostor. Vidim da je dosta sredstava predviđeno za praćenje, usklađivanje, povećanje mirovina ne samo u proračunu za '25. nego i u projekcijama. Ali evo tu bi se nadovezao i na kolegicu Lukačić vezano za centre, za naše umirovljenike. Postoje li neke relacije da bi se i u projekcijama razmišljalo o novih 18 centara, o novim domovima umirovljenika. Hvala. **Jandroković, Hvala lijepa poštovani zastupniče Mandić. I vama isto čestitam na nizu projekata koje realizirate na razini grada Karlovca kao dugogodišnji gradonačelnik. Imate našu punu potporu. Kada je riječ o temi koju ste otvorili, a to su prije svega naši umirovljenici pa i ovaj projekt centara za starije. Dakle mi smo kada je taj natječaj raspisan imali u okviru europskih sredstava izvora dovoljno za 8, donijeli smo političku odluku da nacionalnim sredstvima financiramo još 10. Tako tko god je aplicirao dobio je sredstva. Mi ćemo nastojati planirati još takvih centara. Moramo napraviti dobar plan jer ono što je izgledno, nažalost hrvatsko društvo stari i ne morate bit veliki prognostičar pa da će nam bit potrebno više i domova za umirovljenike i centara za starije tako da je to jedna zadaća svih ministarstava da naprave plan i prijedlog za iduće godine. Hvala vam na sugestiji. **Blažević, Anamarija (HDZ)** Hvala. Poštovani predsjedniče Vlade, ovaj predloženi proračun zajedno s projekcijama dokazuje brigu o svim važnim segmentima našeg društva. Treba naglasit kako su zadovoljeni kriteriji iz Maastrichta koji se tiču javnog duga i deficita. Isto tako u proračunu se nalaze i 4 komponente Vladinog programa važne za Hrvatsku. To su dekarbonizacija, digitalizacija, demografija i obrazovanje. Očekuje se i rast BDP-a na 3,2%, ublažavanje inflacijskih pritisaka pa je tako stopa inflacije 2,7%. Često se spominje Vlada u kontekstu inflacije kada oporba ne zna što bi kritizirala. Recite da li je pojava inflacije do Vlade ili je ipak do onih koji određuju cijene, a ja ću podsjetiti kako je Vlada provela niz mjera za ublažavanje iste, a to se ovim proračunom i dalje nastavlja. Hvala vam lijepa i na komentaru svih ovih makroekonomskih pokazatelja, a isto tako stavljanja u prvi plan problema koji je najvidljiviji i najkonkretniji za građane, a to su inflatorni pritisci. Mi smo kombinacijom niza mjera u proteklih nekoliko godina uspjeli smanjiti te pritiske, amortizirati ih, pomoći našim građanima prije svega kroz ono što je temelj, a temelji su bile subvencije energenata i cijena struje i cijena plina i cijene naftnih derivata koje kontinuirano radimo i mislim da smo na taj način osigurali da kroz energetsku krizu većina naših građana i gospodarskih subjekata prođe skoro kao da je nije ni bilo. Međutim, niz drugih aktera je osobito nažalost zlorabeći kontekst ulaska u europodručje dizao cijene svojih proizvoda i usluga koji su po nama pretjerani i preveliki. Mi smo zbog toga donijeli onu odluku o 30 proizvoda koji su ograničili barem one temelje potrošačke košarice ali tu ima prostora da napravimo više i očito nemamo svi jednako, jednaku odgovornost za sve. Vlada ima, ali nemaju brojni akteri na tržištu. **Jandroković, Zahvaljujem. Poštovani predsjedniče Vlade vidimo da je proračun razvojan i socijalan, ravnomjerno se ulaže u sve sektore, prvenstveno tu mislim i na prometni sektor. Ono što je sigurno gorući problem u Splitsko-dalmatinskoj županiji realizacija projekta i zaobilaznice Split – Omiš. Činjenica je da trenutno je u provedbi odnosno realizacija tunel Vučevica, izgrađen je most preko Cetine i moje pitanje je vezano za samu realizaciju projekta Split – Omiš je li se očekuje kroz naredne 3 do 4 godine konačna realizacija toga projekta. Zahvaljujem. Hvala lijepa poštovani zastupniče Šuta. Točno, ravnomjeran regionalnih razvoj osobno investicije u prometnu infrastrukturu koje su temeljne pretpostavke. Više puta smo to javno kazali, a i vi ste to rekli kao i svi zastupnici iz Splitsko-dalmatinske županije i vrijeme je da se riješi i poveže Kaštela sa Omišem. Mislim da je to presudno ne samo za one koji dolje žive, ali i njima je sada gužva jer to je dio gdje je gužva bila sezona, ne bila sezona. Ogroman broj ljudi gravitira u drugi najveći hrvatski grad. I ministar Butković i svi koji su uključeni u prometni sektor imaju vrlo jasnu zadaću da se napravi sve kako bismo u što kraćem roku napravili tu veliku zaobilaznicu i rasteretili Jadransku magistralu, ulaze u Split i omogućili normalan razvoj, promet, školstvo, posao i turizam na razini kakvu Split, Dalmacija zaslužuje. Hvala. **Bugarin, Ivan (HDZ)** Evo zahvaljujem predsjedniče sabora. Poštovani predsjedniče Vlade svakako želim pohvalit ovaj proračun za 2025. godinu koji je razvojan i želim istaknuti jednu stavku ovoga proračuna, a to je deka… dekarbonizacija energetskog sektora i energetska održivost. Znači vidimo da u 2024. godini smo imali ulaganja od 121 milion eura, a da je planirano za 2025. godinu 474 miliona eura što jednostavno pohvaljujem i smatram da ovih 195 miliona eura koji se planiraju uložiti u modernizaciju i dogradnju energetskog sustava kroz HEP ODS i HOPS smatram da je to bitna stvar da unaprijedimo naš elektroenergetski sustav obzir na razvoj svih izvora energije. Bitno je da taj sustav također prati razvoj tih, gradnje tih izvora. Gordan (HDZ)** Izvolite odgovor. **Plenković, Andrej (HDZ)** Hvala vam lijepa poštovani zastupniče Bugarin. Točno je, ulaganja u energetsku infrastrukturu, ulaganja u obnovljive izvore energije jasan su prioritet. Rekao sam već u odgovoru na pitanje drugih kolega u kojoj smo fazi kada je riječ o rezervama temeljna tri energenta fosilnih goriva, dakle ugljen, nafta i plin. u prekretnički trenutak u slijedećih 15-ak godina koji će nužno povećati cijene tih energenata to je gotovo sigurno. Zato su ova ulaganja, zato ulaganja u infrastrukturu plinovoda koji će sutra služiti za transport vodika. Zato dizanje kapaciteta LNG terminala na Krku sa 2,9 na 3,1 i sad na 6,1 milijardi kubika plina godišnje. Zato ulaganja i u obnovljive izvore energije, solarnu energiju, vjetroelektrane, geotermalne izvore, hidraelektrane sve je to na dnevnom redu kako bi Hrvatska bila spremna za bilo koju novu energetsku krizu. Hvala. **Jandroković, Zahvaljujem predsjedniče sabora. Poštovani predsjedniče Vlade, prema sve tri svjetske agencije Hrvatska je dosegla A razinu kreditnog rejtinga. Nedavno je jedna agencija Hrvatskoj dodijelila za 2 stupnja viši kreditni rejting čime je Hrvatska jedina zemlja koja je u samo 2 godine ostvarila skok za čak 4 stupnja. Ovo je sigurno pokazatelj odgovornog upravljanja fiskalnom politikom, pravovremenog povlačenja sredstava iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, ali i političke stabilnosti. Ono što me zanima koliko će prema vašoj procjeni ovakav rejting pridonijeti još većoj zainteresiranosti stranih ulagača poput one američke tvrtke Jabil u Osijeku na čijem smo otvaranju zajedno i sudjelovali? Hvala vam. **Jandroković, hvala lijepa poštovani zastupniče Radić. Prije svega čestitke vama, čestitke gospodinu Lukiću na razini županije, svima koji su u okviru politike privlačenja stranih ulaganja u Osijek prvi 5G grad u Hrvatskoj koji je i predstavlja ja bih rekao srce transformacije Slavonije, Baranje i Srijema i rezultat je to uostalom a i potpore ljudi koje imate dokazuju, da je jedna takva velika tvrtka odlučila otvoriti i izgraditi tvornicu u Osijeku koja će zapošljavati uskoro više od tisuću ljudi što je sjajan primjer. Zasigurno kada investitori gledaju u koju destinaciju uložiti njihov novac, u koju destinaciju ići sa svojim poslovnim planom s obzirom na troškove ovakav investicijski kreditni rejting razine A je ona dodatna referenca koja je upotpunila i EU i NATO i Schengen i europodručje i Europski stabilizacijski mehanizam i OECD i stoga ih očekujemo još i više, hvala. **Juričev-Martinčev, Branka (HDZ)** Hvala lijepo poštovani predsjedniče. Poštovani predsjedniče Vlade, u izbornom programu HDZ je glavni, kao glavni prioritet navela demografsku revitalizaciju. Jednako tako i povećanje mirovina, povećanje broja zaposlenih, ulaganja u komunalnu infrastrukturu, ulaganja u opremanju vojske itd., nema stavke i nema namjere u ovom proračunu koja nije, za koju nije, osigurana su znatno viša sredstva upravo prema tom našem planu i programu. Samo za demografsku revitalizaciju i useljeništvo osigurano je u proračun za 2025. preko 200% više sredstava. Moje pitanje, koji je razlog gotovo svih oporbenih zastupnika da nisu sad tu kada se govori o ovako bitnom dokumentu ili samo i jedino tuga da HDZ ispunjava svoja obećanja i da time ponovno dobija potporu svojih građana? **Jandroković, Hvala lijepa. Ja mislim da su zadovoljni s prijedlogom proračuna i projekcijama '26. i '27.. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Kolega Klarić izvolite. **Klarić, Tomislav (HDZ)** Uvaženi predsjedniče Vlade, proračun za 2025. pokazuje jasnu namjeru ulaganje i investiranje u ključne sektore. Mene posebno veseli ovaj dio koji se odnosi na ulaganje u vodno komunalnu infrastrukturu, ali i prometnu, mislim da je to velik doprinos daljnjem gospodarskom razvoju. možda nije dovoljno istaknuto i u vašem govoru povećanje ukupnih izdataka naročito u onom dijelu koji se odnosi na mirovine, ali i ono ključno, o tome je već ovdje bilo govora, za rodilje i onih 6 mjeseci i moje je pitanje da li to znači da će narednih tih 6 mjeseci dobivat u punom iznosu i da li je Vlada odnosno Ministarstvo financija odredilo neki limit u visini koje bi te mirovine trebale odnosno poro… rodiljne naknade trebale biti? **Jandroković, Da, dogovorili smo da tih drugih 6 mjeseci cijenjeni zastupniče Klarić bude 3 tisuće eura, time smo ja vjerujem obuhvatili ogroman broj onih koji će biti korisnici i na taj način potičemo mlade majke na majčinstvo, hvala. I zadnja replika za predsjednika Vlade, kolegice Baričević izvolite. **Baričević, Danica (HDZ)** Hvala lijepa. Uvaženi premijeru, raspoređena sredstva iz proračuna utječu na svakodnevni život naših građana, a posebno naših otočana kako u boljoj prometnoj povezanosti tako u demografskoj revitalizaciji, u boljim uslugama, ogromna su ulaganja u gospodarstvo i u hrvatske otoke. Zadovoljstvo je danas čuti ovdje da ovaj proračun ima kontinuitet socijalne osjetljivosti prema našim građanima, a posebice umirovljenika, rodiljama kroz demografske mjere, a vezano za rodiljne naknade i jednokratne naknade za novorođeno dijete i djeca koja žive na otocima isto imaju jednaka prava i obveza države im je osigurati jednake mogućnosti da ostvare ta svoja prava. Puno ste premijeru napravili za djecu s poteškoćama u razvoju i ovaj proračun isto tako daje pozitivne mogućnosti upravo za djecu s poteškoćama na našim otocima. Nakon Brača, Hvar i Vis u mojoj županiji imati će

pomažemo onima koji su najranjiviji i najosjetljiviji. To su zasigurno svi koji imaju određene zdravstvene okolnosti koje ih kvalificira da su ili osobe s invaliditetom ili djeca s poteškoćama u razvoju. podupiranje projekata poput onog na čijem smo otvaranju zajedno bili u Supetru ili pak ovaj primjer na Visu ili drugi diljem Hrvatske ostaje i bit će konstanta naše politike jer na taj način brinemo o onima u društvima kojima je to najpotrebnije i provodimo temeljno načelo svake zajednice i svake politike, a to je načelo solidarnosti, hvala vam lijepo. Hvala predsjedniku Vlade. Sada idemo na replike koje su upućene potpredsjedniku Vlade i ministru financija Marku Primorcu, prvi na redu je kolega Kujundžić, izvolite. Hvala predsjedavajući. Poštovani ministre, prije svega proračun i kako ko na njega gleda ovisi o perspektivi, koja je perspektiva ispravna to ćemo vidjet slijedeće godine na kraju godine. Ono što ću vam reć jest činjenica da Hrvatska nije Excel tablica. Ovaj proračun vi kažete da odražava stabilnost, međutim ono što ću vam ja reć da je on u svom generalnom smislu odraz političkoga kompromisa. Spominjete rast BDP-a, smanjenje javnoga duga, nekakvih milijardi koji će se upumpati u gospodarstvo, a pri tom zaboravljamo činjenicu dok mi nabrajamo sve te silne postotke, ono što hrvatski građani u svom džepu pred kraj mjeseca i dalje broje jedan sitniš. U čemu će se ogledati ovaj cijeli rast, hoće li se ogledati u plaćama, hoće li se ogledati u cijeni hrane, hoće li se slijedeće godine ogledati u cijeni struje ili da možda ne spominjem nekretnine koje je vrlo teško dostići? **Jandroković, Gordan (HDZ)** Hvala vam. Izvolite odgovor. **Primorac, Marko** Hvala lijepo poštovani zastupniče, pa znate i sami i to smo isticali kada smo prezentirali ovaj prijedlog proračuna da se značajna sredstva ulažu upravo u socijalne naknade, u pomoć onima kojima je to najpotrebnije, značajna su izdvajanja naravno i povećanje rashoda u mirovinskome sustavu, to je sada 8,8 milijardi eura. Naravno da postoje građani koji nažalost teško žive, postoje i u drugim državama, međutim naš je cilj kao Vladi učiniti tu situaciju za građane što i na neki način udar koji se osjeća od inflatornih pritisaka učiniti ga što blažim i to naravno činimo kroz različite mjere, činili smo to i dosada kroz ograničavanje cijena one košarice proizvoda, ali i kroz ostale mjere i trudit ćemo se to činiti i dalje. Čuli ste najave i u smislu povećanja minimalne plaće, a značajno su rasle i sve ostale evo naknade i davanja. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Kolega Kujundžić povreda Poslovnika izvolite. Ma čl. 238., obzirom da mi je isteklo vrijeme, rodiljne naknade pozdravljam, međutim ono što je ostalo još uvijek van tih rodiljnih naknada je nekakvih 150 ljudi koji na razini godine dana posvoje djecu, a ne dobiju naknadu za novorođenče ukoliko ju je iskoristio biološki roditelj. Možda je u tome slika tih rodiljnih naknada jer ja pričam o onima koji su najpotrebniji. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Kolega Kujundžić, ovo je povreda Poslovnika s vaše strane. Dobivate opomenu. Izvolite sada kolega Borić. Hvala lijepo, uvaženi ministre. Evo, svjedočimo još jednom bijegu SDP-ovaca iz sabornice. Očito da ih ovaj dokument, najvažniji dokument koji sublimira sve politike ove Vlade jednostavno ne interesira ili se ne mogu nositi s njime, ne? A onda su izmislili sasvim dobro opravdanje valjda za njih, da bi oni bili ti koji bi očito određivali tko ili što smije raditi u sustavu presije, kao što su valjda nekada radili u Banskim dvorima, ali to u ovoj demokraciji danas neće im proći. Ono što mene interesira je kako s ovim dokumentom možemo pomoći hrvatskim građanima? Kreditni rejting, investicijska razina. Što možemo s tim kreditnim rejtingom danas? Što možemo u sljedećoj godini, koliko sredstava možemo koristiti tj. osloboditi kroz reprograme da bi ih stavili u korist hrvatskih građana, poduzetnika i svih onih koji očekuju od ovakvog dokumenta bolji život, bolje i kvalitetnije vrijeme ispred nas i svakako i projekti i sve ono što takav dokument može donositi. **Jandroković, Hvala lijepo poštovani zastupniče, ja mogu samo istaknuti da je u manje od 10-ak godina hrvatska ekonomija i uspjesi koje smo ostvarili izlaskom iz procedure prekomjernoga proračunskoga manjka, iz procedure makroekonomskih neravnoteža i na neki način dostizanje, ne samo investicijske razine rejtinga, nego onoga kvalitete A, što će se sigurno povoljno odraziti i na troškove zaduživanja na način da se oni smanje i oslobode dodatan prostor u proračunu iz koga možemo izdvajati značajna sredstva za brojne investicije, za podizanje brojnih naknada. To je ono što je neosporno. Međutim, činjenica je kako postoje građani koji i dalje teško žive i moramo se truditi mi kao Vlada i parlamentarna većina donositi one mjere i politike koje idu u smjeru povećanja na neki način broja zaposlenih na bolje plaćenim radnim mjestima, povećanja produktivnosti, povećanje ulaganja u istraživanje i razvoj, u nove tehnologije, a samim tim naravno i povećanje proizvodnje, proizvoda veće dodatne vrijednosti. **Jandroković, Gordan Hvala lijepo predsjedniče, poštovani ministre, evo danas smo u više replika i u samom izlaganju čuli da imamo veliko povjerenje kreditnih institucija, a time i poslali poruku, te kreditne institucije su poslale poruku investitorima. Međutim, nekako je prošlo ispod ruke da imamo veliko povjerenje i hrvatskih građana, evo čuli smo danas da prije 2 dana je završio upis u financijske instrumente RH u visini od 900 milijuna ja mislim da 5 ili 6 tranša to bila, dakle bez obzira na sve što se pokušava u javnom prostoru nametnuti kao nekakva mantra, ipak evo, naši građani vjeruju ovoj Vladi, vjeruju hrvatskim institucijama pa prema tome i ovakvo povjerenje sa tolikim novcima to kazuje. **Jandroković, Hvala lijepo poštovani zastupniče. Pa tako je, izdavanjem narodnih trezorskih zapisa i narodnih obveznica je odraz snažnoga povjerenja u državu, politiku vlade, u stabilnost javnih financija. Mi smo kroz 5. izdanje trezorskih zapisa i ukupno 2 izdanja obveznica uspjeli uspjeli transformirati ukupno nešto manje od 10% portfelja javnoga duga kojega sada drže hrvatski građani. Zašto je to bitno? Bitno je ne samo zbog pokazivanja povjerenja nego i zbog činjenice što aktivnije, bolje upravljamo svojim portfeljem javnoga duga, što se odražava, naravno i na proračunske rashode, ali je još važnije zbog toga što smo uspjeli mobilizirati štednju građana koja je stajala praktički u bankama, po gotovo nikakvim kamatnim stopama i kroz ova izdanja preko 200 milijuna eura kamata umjesto financijskim institucijama isplatiti našim građanima, što će, pomoći naravno povećati njihove realne dohotke i njihovu realnu kupovnu moć. Hvala. **Jandroković, Gordan Zahvaljujem g. predsjedavajući Sabora, poštovani potpredsjedniče Vlade i ministre financija. Čuli smo mnogo toga i već je spomenuto par puta, a moja tema je ipak i pozdravljanje ulaganja u sport, međutim, pitanje je malo koncipirano na jedan drugi način. Mislim da bi morali govorit kao odgovorni ljudi istinite stvari, prema tome, kad ste, kad gledate malo medijska ozračja, dalo bi se zaključiti da u tu sportsku infrastrukturu koja je znatno povećana ulažu jedinice lokalne zajednice, konkretno mislim na stranku Možemo i na stranku Centar u Splitu i Zagrebu, pa onda da malo probamo tu famu razbiti. Mislim da bi pa vas molim i pozivam na jedan relativno decidiran odgovor kolika su ta sredstva, tko ulaže u značajno pojačanje sportske infrastrukture i kolika su ta sredstva. **Jandroković, Gordan Hvala lijepo poštovani zastupniče. Pa ja mogu reći kako je jedna od specifičnosti ovoga proračuna uz one karakteristike koje kontinuirano ističemo u svim ovim godinama, a to je da su tu proračuni razvojni i socijalni upravo i izdvajanjem ulaganja u sport mi smo u 2024. g. izdvajali oko 113 milijuna eura, u razvoj sporta, sada se to povećava na 160 milijuna eura, dakle radi se o povećanju od 41%. I to kakvo ulaganje u smislu razvoja sporta u lokalnoj zajednici, tako i za sportske manifestacije, ali i za programe javnih potreba u sportu na državnoj razini kroz brojne organizacije, kao i izgradnju sportske infrastrukture. Dakle smatramo da je to posebno važno, posebno je važno, ne samo zbog razvoja sporta nego i zbog razvoja naših mladih i to je prepoznato i predsjednik Vlade se posebno založio za to da se povećaju i usmjere dodatno izdvajanja u sport i sportsku infrastrukturu. Hvala. **Jandroković, Gordan Hvala poštovani predsjedniče, poštovani potpredsjedniče i ministre. Pa evo kad bi, netko tko se bavi politikom ili gospodarstvom, ekonomijom, trebao u jednoj rečenici opisat koji su to rezultati koje ima ova i prethodne Vlade HDZ-a, onda bi rekao sve tri kreditne agencije podigle su kreditni rejting Hrvatske na A razinu i s tim svakome ko se bavi ekonomijom ustvari je rečeno sve kako se vodi politika u RH. Međutim, oporba upravo to pokušava negirati onda kaže, e al to nije dovoljno ne možeš živjeti od kreditnog rejtinga itd., taj kreditni rejting daje i određene konkretne benefite i državnom proračunu. Pa me zanima što to konkretno znači u brojkama, koliko zbog toga što smo sad otišli na kreditni rejting A imamo više sredstava u proračunu za iduću godinu nego što bi to bilo da smo ostali u nekim puno nižim kreditnim rejtinzima? Marko** Hvala lijepo poštovani zastupniče. Pa mislim da je najvažnije istaknuti što to znači za rashode državnoga proračuna za servisiranje dugova odnosno kamata. Usporedba samo jedna, 2015.g. primjerice su rashodi za kamate bili na razini oko 3,5% BDP-a u '24.g. su na razini oko 1,5. Tu dakle možemo vidjeti kako de facto cjelokupna ova izdvajanja primjerice od 2% BDP-a ulaganja u obranu mogu proizaći de facto iz smanjenja rashoda za kamate gledano relativno u BDP-u odnosno da budem vrlo konkretan, umjesto da plaćamo kamate zbog toga što nam je povjerenje u državu narušeno, mi te kamate plaćamo u manjem iznosu, a imamo dodatna sredstva za ulaganje u druge razvojne projekte. Naravno da je to odraz svih politika ne samo fiskalne politike koja doista je najvažnija, ali i svih drugih politika Vlade kao i projekcija i prognoza srednjoročnoga rasta. Jelena (Možemo!)** Poštovani ministre. Evo složit ćete se da je možda ovaj duh ChatGPT-a pomalo ovladao HDZ-om jer za moj ukus stvarno malo previše puta ponavljate da je proračun socijalan. Taj dio smo ali me zanima zapravo što bi to konkretno značilo u ishodima da je proračun socijalan odnosno koje točno bolje rezultate tog proračuna socijalnog proračuna očekujete? Recimo mene zanima da li očekujete da će ulaganja u državne i županijske domove za starije ovaj put biti dovoljna da ti domovi iduće godine više ne podižu svoje cijene? Sigurna sam da ste razmišljali o tome i da ste radili takve projekcije. Isto tako budući da vaša Vlada nije u osam godina smanjila stopu rizika od siromaštva, zanima me je li prema vašim projekcijama osigurana dovoljna ulaganja u socijalne naknade kao i u mirovine

da je potrebno ulagati dodatne napore i kada mi kažemo da je nešto dobro onda afirmiramo to i baziramo te svoje tvrdnje na temelju statističkih podataka. Smatramo da je to isto tako potrebno objektivno istaknuti, ali naravno da je potrebno činiti i veće napore. Konkretno, odgovor na vaše pitanje u smislu izdvajanja uz povećanje mirovina temeljem indeksacije, ali i brojnih drugih programa povećanja u socijalnom sustavu, inkluzivni dodatak, niz drugih naknada o čemu smo već govorili uvodno, što se tiče stope rizika od siromaštva ona se zapravo smanjuje. Ne znam da li ste taj podatak vidjeli, možete pogledati podatke DZS-a oni upravo to govore. A što se tiče ulaganja u domove za starije i nemoćne, mi iz NPO-a izdvajamo značajna sredstva i izdvojit će se dakle gradit će samo na temelju toga programa 18 novih domova. Naravno da to nije dovoljno, naravno da treba više, ali moramo afirmirati i one činjenice koje su objektivne i koje stoje. Hvala vam. **Jandroković, Gordan (HDZ)** I zadnja replika za potpredsjednika Vlade i ministra financija kolega Bulj. Izvolite. **Bulj, planirate prihode od PDV-a više nego u ovoj godini 1,2 milijarde eura, a to proizlazi iz toga što je uvedeno euro i svake godine iz godine u godinu ovih posljednjih godina imate sve veći i veći porez i harač našim građanima. Cijene rastu, inflacija raste, puni se državna blagajna i vi umjesto rasterećenja poreznih naših građana, kao šta je primjer u Sinju imamo porez na rad najniži 18% nižu vrijednost govorim i daju nekakve rezultate. Zbog čega vi uvodite porez na nekretnine kad vam se povećaje samo na porez na dodatnu vrijednost 1,3 milijarde, koji je razlog?

dakle porez na nekretnine to je prihod koji će ići jedinicama lokalne samouprave, iks puta je to ponovljeno u ovom Saboru, 80% odmah od onog momenta kada se taj porez uplati, a 20% ide onog trenutka kada se bude razdjeljivao taj dio vezano za sve one ostale jedinice lokalne samouprave radi izravnanja. Kolega Šimić ovo je opomena za vas jer je to bila replika, a ne povreda poslovnika. Sada se javio i kolega Bulj za povredu poslovnika. Izvolite. **Bulj, Miro (MOST)** Nakon ovakve nekvalitetne povrede poslovnika odustajem. Hvala. Ali bez obzira na to vi ste iskoristili povredu poslovnika jer ste prokomentirali da je bila za vas nekvalitetna pa ću vam dati isto tako opomenu. E da ste samo rekli odustajem ne bi, ali vi ste iskoristili ovo. To je bila dobra, dobar pokušaj. Izvolite odgovor. Hvala lijepo poštovani zastupniče. Pa prihodi od PDV-a kao i od ostalih poreza naravno rastu, međutim rastu i rashodi i možete vidjeti iz činjenice što država i dalje ima kada govorimo o proračunu deficit da su ipak ti rashodi značajno rasli u odnosu na prihode. Ono što mogu istaknuti u smislu poreznoga rasterećenja, upravo je naša Vlada odnosno sve naše vlade od 2016. su radile na poreznom rasterećenju koje trenutno na godišnjoj razini fiskalno iznosi više od dvije milijarde eura. Dakle, da nije bilo tih koraka građani bi danas i poduzetnici plaćali godišnje dvije milijarde eura poreza više. Samo u posljednjem krugu poreznih izmjenama od 1. siječnja to je rasterećenje bilo oko 400 milijuna eura, dakle kontinuirano činimo rasterećenje. A razloge za uvođenje poreza na nekretnine ste dobro čuli i jako ih dobro znate. Ja ću ujedno iskoristiti priliku i ispričati se jel imamo uži kabinet pa ću morati napustiti sabornicu ali vratit ću se. Pa evo samo da znate da poštujem Sabor, cijenim i vratit ću se uskoro. Dobro. Hvala vam lijepa potpredsjedniče Vlade. Da li izvjestitelji odbora žele riječ? Netko od izvjestitelja odbora? Ne. Onda ćemo prijeći na raspravu. Ali prije toga imamo slobodne govore, ali ću ja sad zamoliti samo za stanku od 10 minuta pa ćemo nastaviti u 13 sati i 10 minuta sa slobodnim govorima i onda ćemo nastaviti sa klubovima.

Izvolite.

povreda poslovnika.

Pa mrak ja vidim mrak ovdje dolje, evo Mrak-TAritaš, a onda i gospođa Orešković, Klub zastupnika HSS-a, GLAS-a i DOSIP-a znači nisam puno pogriješio prije. Da kaže mi kolegica da se sad vraćamo na raspravu. Izvolite, Anka (GLAS)** Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovani državni tajniče, kolegice i kolege, da danas raspravljamo o proračunu. Mislim da sve ono što su neki odlučili da trebaju reći su rekli i otišli, no međutim ja još jedanput vrlo odgovorno i savjesno želim se referirati na ono što ovaj državni proračun je. Puna usta vladajućih je bilo da je razvojni i socijalno osjetljiv. Ja moram priznati nisam imala prilike dosada čuti ni jedan proračun za koji predlagatelj nije rekao da je razvojno i socijalno osjetljiv. To vam je prva rečenica koja, koju predlagatelj kaže kad raspravlja o proračunu pa na tragu toga je i tome tako, ali ajdemo malo pogledati. Državni proračun kad dođe u sabor on nije ni računovodstvo, nisu ni stavke, ni pozicije, ni aktivnosti. Proračun je politika i to on pokazuje što nam Vlada sprema, na što se odlučila, koji su iskoraci na koje je spremna, a onaj ono što nam ovaj proračun jasno prokazuje, a to je da nema nikakve ozbiljne ideje vodilje za ovu Vladu, ništa se iz ovog proračuna ne da iščitati što ne, bi nam dalo do znanja kojim smjerom vode ovu zemlju niti da prepoznaju što su izazovi s kojima se trebamo nositi. On pokazuje tko smo, kakva zemlja jesmo i kakva bismo željeli biti. Gdje je to mjesto na koje nas Vlada sve zajedno želi odvesti i u tom smislu HDZ-ova Vlada opet je pala na ispitu. Opet su pokazali da su im oni ranjivi zadnja rupa na svirali i da će na svakom koraku čak i s rekordnim proračunom na njima štediti. Ne mogu djeca imati psihologe u školama i HDZ-ovci puniti džepove istovremeno. Ipak da budemo potpuno jasni neki prioriteti moraju se znati, a za HDZ nikad nema dvojbe što im je prvo i najvažnije. Prvo za njihove osobne potrebe, a onda ono što ostanu razdjele kao da dijele milostinju bez vizije, bez ideje, bez strategije za sutra ali kamoli za 10, 20 ili 30 godina. Postoji ono poslije mene potop to bi bio presjek svih HDZ-ovih proračuna pa tako i ovog. No, ja ću se ipak referirati na neke teme koji se svaki put referiram u proračunu pa ću to tako učiniti i ovaj put. Proračun je rekordan. 37 milijardi eura. Nemojte slušat ono što govori opozicija jer opozicija kao što naš premijer Plenković zna reći halucinira, nema pojma, nikad nije ništa ozbiljno radila, opozicija vam je ovakva ili onakva. Ajde malo poslušajte ono što radi recimo Državni ured za reviziju. Pa je Državni ured za reviziju kad je radio analizu trošenja sredstava proračuna za 2023. godinu veliki dio svega toga posvetio zdravstvu. Pa je rekao i upozorio stanje u zdravstvu je alarmantno. odgovornost za to ne može biti samo Ministarstvo financija, nego Ministarstvo zdravstva, HZZO, svi zajedno sjesti i vidjeti jer ako ostane situacija takva dalje će biti stanje samo još gore. I to je bilo prije sveg ovog što smo znali što ministar Beroš radi odnosno ono što trebamo konstatirati i što je jasno. Nakon svih tih uspjeha, svih ti slava, svih tih ideja, sveg tog veličanja velikog uspjeha HDZ-ovih vlada mi svi zajedno više nemamo dileme da će ponovo neki ministar završiti u reštu samo nije, čak nije pitanje ni kada ni koji će to biti, ali nažalost naši građani nemaju nikakve ni dileme što se dešava sa zdravstvom. Što za proračun su dosada naši građani dobili, a bojim se da tu iskoraka velikog neće ni biti, a to je da je primarno zdravstvo u kolapsu, da uskoro neće imati ni obiteljskog liječnika, a kad dođu u bolnice liste čekanja su takove da više ne znate da li da plačete ili da se smijete, a o manjku liječnika i dotrajalim uređajima, vratit ću se na uređaje, to se mogu pjevati soneti, ali zato ministar i njegovi kompanjoni uredno pune džepove. Jednako tako kad je riječ o različitim uređajima i kad je riječ uopće o stanju naš ministar čak ni spo… ministar koji to više bio u stanju nabaviti određene uređaje. Sad se moramo pitati da li je to bilo namjerno ili su to bili natječaji na kojim njihovi on i njegovi kompanjoni nisu mogli ništa ukrasti. Čekaju li i legitimno je da se pitamo, čekaju li naši onkološki pacijenti zračenje na dotrajalim aparatima koji se stalno kvare samo zato što Berošu i bandi nije bilo u interesu da ih nabavi? Postoji onaj film na koji se ja često reći, referirati E Danice, Danice jesi ti naivna. I sad naravno ponovo po tko zna koji put ćemo dati amandmane na proračun koji je vezan za zdravstvo. I nekako već molili, kumili da se kupe uređaji za interoperativno zračenje koji će onkološkim pacijentima olakšati liječenje. I to riječ je o svega o par miliona kuna, to je ono sitnica, sića o kojoj oni nisu ni razgovarali. Oni puno više i zamrače na jednom manje unosnom poslu. I ponovo ćemo dati taj proračun i ponovo ćemo tražiti to vezano uz 4 bolnička centra Osijek, Rijeku, Split i Zagreb. Živo me zanima da li će biti ponovo odgovora ili će ponovo doći tu državni tajnik ili tajnica koji će objašnjavat amandmane i reći razlog zašto to treba ili zašto to ne treba, ali svako objašnjenje tih amandmana to će biti apsolutno Ono što još želim u ime kluba reći kad se još odmaknem od ovih dviju katastrofa, zaista je riječ o katastrofi onih povijesnih razmjera a to je zdravstvo i HDZ-ove korupcijske hobotnice dočekaju nas ništa manji užasi, nemar, nebriga, potpuno nerazumijevanje okolnostima u kojima živimo, a najbolji primjer za to je demografska politika. Proračun, demografija raste ozbiljno ali ništa to zaista nije važno i nije riječ o nikakvoj ozbiljnoj ni imigracijskoj politici, a niti politici integracije stranih radnika. Vlada se pravi da niti čuje, niti vidi, a na naplatu će doći svima nama. Ja ću se ovdje zaustaviti, a nastaviti u pojedinačnoj raspravi, a sad će kolegica Orešković. Hvala lijepo. **Radin, Furio (Nezavisni)**

Moja uvažena kolegica Anka Mrak-Taritaš rekla je da je rasprava o proračunu rasprava o politikama i doista bi bilo divno da mi možemo analizirati pojedine stavke pa reći zašto je na nekim ciframa, zašto je na nekim kontima primjerice šta ja znam na Uredu za ljudska prava i nacionalne manjine 50 000 eura, treba li nam više ili manje, zašto primjerice Ured Komisije za odnose sa vjerskim zajednicama ima na raspolaganju tri milijona i 600 tisuća eura, a Ured za ravnopravnost spolova svega 200 tisuća eura. To bi bilo recimo raspravljanje o politikama gdje nam treba više, gdje nam treba manje, ali danas nije taj dan. Danas je dan kada smo svjesni da je jedna jedina politika koju provodi HDZ kako uzeti postotak za sebe i za svoje ministre. I doista ima smisla bojkotirati ovu raspravu o proračunu, jer čemu uopće ikakva rasprava ako nam Malci, Minioni jel' uzimaju 10% i dijele profit sa mafijašima. I ako kažemo da su ministri Malci, Minioni, jedan od njih je i javno nazvan od strane od strane mafijaša mali, onda je opravdano i logično zaključiti da je jedini nadimak kojeg mi možemo dati njihovom šefu i predsjedniku Vlade Republike Hrvatske to je da je on capo di tuti, šef svima njima. Ali ako govorimo o ciframa i ako govorimo o tome da zbog načina na koji HDZ upravlja državom, odnosno kako kandže drži na svom sveukupnom proračunu treba ipak reći nešto i o detaljima. Primjerice proračun Hrvatskog sabora je u izvršenju za ovu godinu iznosio 20 milijona eura. Projekcija za sljedeću godinu penje se na čak 33 milijona eura. I čemu trošiti takve cifre ako se kultura ili smisao rasprave svodi na ono što smo imali prilike gledati danas. Evo ja ću navesti par konkretnih primjera. Palo mi je u oko ponašanje Željka Reinera. Sjetite se da kada Željko Reiner predsjedava tada je najgori od najgorih, dno ispod svakog dna i sav je silan, sav je sebi važan kada na povrede Poslovnika dijeli opomene. Međutim, kada se taj isti Željko Reiner nađe u klupi kao jedan od zastupnika radi istu stvar. I on diže palicu povrede Poslovnika i to kako bi replicirao mojoj kolegici Radi Borić koja je raspravljala o iznosu proračuna namijenjenom za kazalište. Željku Reineru je u tom trenutku bilo važno povredom Poslovnika ukazivati na navodne probleme u gradu Zagrebu. Ali ni tu priči nije kraj. Na moju repliku premijeru našlo se nekoliko uzastopnih povreda Poslovnika od strane HDZ-a i cijelo vrijeme to rade, 5 njihovih isprovociraju jednu našu. Katičić, Borić, Dabo. I šta se šta me briga? Pa briga me jer vam neću dozvoliti da to u buduće radite i zato u ovom sazivu nisam podigla niti jednu jedinu povredu i nisam dobila niti jednu jedinu opomenu, ali reći ću što vi pokazujete s tim načinom ponašanja pogotovo kada Gordan Jandroković zagrmi i nas pozove da prestanemo zloupotrebljavati Poslovnik. Vama to ne govori. Danas je rekao da će nekoliko uzastopnih opomena izricati, nikome od vas nije napravio tako nešto. Vi pokazujete da ste svi isti, ali svi od reda i svi ste prljavi, kvarni kao što samo HDZ kvaran može biti! Danas čak i vaši koalicijski partneri trenutak./… … proračun razvojan i kakav ono socijalan kakav bi drugačiji mogao biti. Neću dati nikome opomenu, ali molim vas snizite ton i nemojte dobacivati sa klupe. Molim vas! Molim vas! Molim vas lijepo! Izvolite gospođo Orešković./… da, reći ću da ne postoji veća korupcija i veća prljavština od situacije da oni koji su kudili proračune u bivšem sazivu Domovinski pokret je protiv Andreja Plenkovića podnosio i kaznene prijave, da bi danas taj Domovinski pokret bio član vladajuće većine i hvalio kao i Domovinski pokret razvojni i socijalni proračun kao da niti jedan drugi proračun razvojan i socijalan nije. Svi su isti kao što su isti svi oni koji podržavaju ovakvu situaciju u državi. No problem ide dalje, problem poništene države svodi se na to da Andrej Plenković putem svog namjesnika u DORH-u a to je Ivan Turudić opstruira kaznene istrage štiteći time samov sebe. Tu više nema države i to je ono što danas kompletna oporba svim građanima o HDZ-u mora reći. To je zajednička poruka koju moramo poslati. Kada više neće biti sredstava iz proračuna bilo državnog, bilo europskog doći će do toga da ćete ljudima zjenice iz oka početi krasti. I ni to vam više neće biti dosta. Hvalite se time što neće uspjeti oporbena inicijativa za opozivom Andreja Plenkovića. Tvrdite da je vaša vladajuća većina stabilna kao što nikad .../nerazumljivo/... to samo pokazuje kako organizirani kriminal funkcionira. Svjesni ste da ako padne jedan, past ćete svi, a jedino svi zajedno i možete pasti, iako nije moguće da to izvedemo u sabornici, naravno, onda nam jedino što preostaje, preostaju nam izbori. I ja se danas s ove govornice želim doista obratiti svim onim rezigniranim građanima, svima onima kojima se gadi ovo što gledaju kao što se to gadi meni, želim ih pozvati na još malo strpljenja, želim da sačuvaju zdrav razum i poštenu prosudbu i kada se već, čini mi se, Dabo narugao da se moramo strpiti do sljedećih izbora, pa evo reći ću i te tri godine će brzo proći, dočekat ćemo ih, strpit ćemo se, ako smo vas mogli otrpiti proteklih 30 godina, izdržat ćemo još te tri. Za kraj želim reći da niti sudjelovanjem u raspravu o proračunu ili o bilo kojoj drugoj temi u kojima ću vrlo vjerojatno govoriti, ne želim dati legitimitet onome što HDZ provodi, ne želim niti u jednom trenutku da se zaboravi da stanje kakvo imamo u državi nije normalno, da tako država ne može funkcionirati i ono o čemu ću pretežno govoriti koja god tema i točka dnevnog reda bila, govorit ću o tome da nam treba nova tvorba institucija, da nam treba nova Hrvatska. A vama ću poručiti da što god vi mislili neće dovijeka ovako ići. dvije riječi, dopustite da kažem i ja dvije riječi. Kako nisu dozvoljene upadice sa klupa, tako isto nije način da se provocira sa govornice. Obadvije stvari su se dogodile, obadvije stvari su se dogodile, to je vaša stvar. Moje dugogodišnje iskustvo kaže da ne ide u prilog. G. Paus, Klub zastupnika IDS-a, PGS-a, Unija Kvarnera i ISU-a i PIP, izvolite. Hvala lijepo i bez upadica i bez provokacija

okej, deficit ostaje iznad 3% BDP-a, javni dug nastavlja se smanjivati i na kraju '25. predviđa se 56% BDP-a, a do 2028. planirano je 53,3, a u 2025. očekuje se i ukupni gospodarski rast od 3,2%. No, čini mi se da sve počiva na projekcijama koje baš i ne izgledaju sasvim objektivne i to pogotovo sa prihodovne strane koja izgleda prilično ambiciozno, a samim time i ambicioznije izgleda i rashodovna strana. Nekoliko je faktora koje bi mogle, koji bi mogli utjecati na to da bude problema sa prihodovnom stranom. Prvi je usporavanje inflacije. Inflacija ima nekoliko faza. Prva je faza kada izdašno i iznenada puni državni proračun i prihodi se povećavaju brže od rashoda, druga kada shvaćamo da novaca ima i tada počinje snažan pritisak na povećanje rashoda kroz koje smo prošli u proteklih godinu dana da inflacija snažno usporava i više se ne puni kasa očekivanom dinamikom, a najviše kroz PDV kao najvažniji pojedinačni izbor, iznos financiranja države, a istovremeno rashodi nastavljaju rasti znatno brže od prihoda. Drugi problem koji vidimo kao mogući sa prihodovne strane jeste rast plaća .../nerazumljivo/... navodi se da će rast plaća biti 8%, no čini mi se da rast plaća će usporavati brže i teško da će dostići tih 8%, a to znači da će i neki drugi i doprinosi i potrošnja i opet, strana strana prihodovna bit nešto manja nego što se očekuje. Indirektno se da iščitati da Vlada ne predviđa da nam produktivnost raste jer je rast zaposlenosti projiciran na 3% i gotovo je jednak rastu BDP-a, dakle ne očekujemo da će nam produktivnost se povećati da bi i s te strane možda mogli ostvariti bolje rezultate. S druge strane, predviđa se porast socijalnih doprinosa po stopi od 11%, što je sigurno sve zajedno značajno precijenjeno. Definitivno imamo i usporavanje gospodarskog rasta u nedostatku radne snage poslodavci će morat plaćat radnike više, to će na neki način biti nauštrb dobiti i još gore, investicija, a to će pak utjecati i na ukupni rast. U proračunu i sama Vlada očekuje usporavanje domaće potražnje od osobne i državne potrošnje do investicija, a znamo da ona ima značajan utjecaj na rast BDP-a pa predviđa da će se to djelomice kompenzirati usporavanjem rasta uvoza i ubrzanim rastom izvoza, što mi se ne čini baš na osnovu iskustva izglednim. Što se tiče rashodovne strane, evo nekoliko brojki, dakle 2023. imali smo 28,1 milijardu eura u rashodima središnje države, 2024. 33,6 milijardi eura u rashodima, a 2025. planirani su rashodi od 37 milijardi eura. To je povećanje od gotovo 9 milijardi eura odnosno 32% u samo 2 godine. Dakle, rashodi su nam planuli u ove dvije godine i to se ne može ni približno pravdati značajnim brojem državnih investicija financiranih sredstvima EU, a čija se realizacija očekuje intenzivnije upravo u ovome razdoblju. Uz toliko velike transfere EU sredstava deficit bi svakako trebao biti manji i proračun uravnoteženiji jer nas u budućnosti očekuje veliki pad upravo ovog izvora prihoda. Postojeća situacija sa značajnim EU sredstvima mogla nam je omogućiti rast potrošnje i istovremeno proračunsku štednju. Ovim proračunom definitivno pokazujemo da nećemo iskoristiti ovu priliku za trajniju fiskalnu konsolidaciju. Nadalje, ono što je bitno reći da kad budemo morali u većoj mjeri zaista ovisiti o samim sebi, dakle kad u nekom trenutku ti EU fondovi budu manje izdašni nego što su sada, pitanje je da li smo ojačali naše institucije, pitanje je da li smo zaista dovoljno produktivni, dovoljno poduzetni, dovoljno inovativni. Koliko smo obrazovani i konkurentni jer taj će, taj će ekonomski rast ovisiti upravo o ovim faktorima koje sam maloprije naveo. I bojim se da tu ne stojimo jako dobro. Stoga očekujemo da će uz smanjeni rast inflacije i jaz između ostvarenih prihoda i rashoda biti značajno veći nego u prethodnim razdobljima ali i veći od predviđenih proračunom. Iz godine u godinu povećava se fiskalna raspuklina što je prethodnih godina dobro krpala inflacija stoga se bojim da će, da ćemo vrlo brzo u 2025. godini imati rebalans s kojim ćemo povećati deficit u odnosu na ovaj planirani jer mi je, jer mi je iskustveno gotovo nemoguće očekivati da ćemo mi krenuti putem značajnijeg rezanja rashoda. Stoga s obzirom na vremena u kojima živimo i na rizike koji su pred nama, a pogotovo stoga što smo u predizbornoj godini mi u klubu IDS-a, mišljenja smo da bi proračun trebalo planirati značajno konzervativnije pogotovo s prihodovne strane, a kakva je bila i praksa u prethodnim razdobljima. Hvala lijepa. Hvala i vama. Gospodin Peršurić, izvolite. Nastavite raspravu. da, samo da kažem. Nakon rasprave gospodina Peršurića, imamo 10 minuta pauze, radi, radi tehnike jer ne, nestala je traka. Izvolite. Evo hvala puno potpredsjedniče. Predstavnici ministarstva, kolegice i kolege, evo danas govorimo o državnom proračunu kako smo mogli čut za '25. godinu, dokumenti, dokumentu koji oblikuje našu budućnost i jasno pokazuje prioritete Vlade. Evo to smo mogli malo prije i čuti upravo takvu konstataciju. No kao zastupnik iz Istre, želim posebno istaknuti nekoliko važnih tema. Evo, činjenica je da Istra kontinuirano doprinosi državnom proračunu iznad svog udjela u broju stanovnika. Istra čini značajan dio hrvatskog BDP-a zahvaljujući turizmu. A ne samo turizmu, tu je poljoprivreda, industrija i poduzetništvo i to su činjenice pa tako očekujemo da se to vidi i kroz državni proračun i planirane same projekte. Prvo želim pohvaliti planirane investicije u željezničku infrastrukturu. To je naš nešto na što smo u ovom saboru stalno ukazivali i to svi mi koji dolazimo sa tog područja, a to da je željeznica budućnost i to ne samo Istre već i cijele Hrvatske. Povezivanje Istre dakle s ostatkom Hrvatske ali i s europskim željezničkim mrežama ključno je za našu konkurentnost održivi razvoj i smanjenje cestovnog opterećenja. Zato pozivam na bržu realizaciju tih projekata, to sam govorio i prije par tjedana upravo ovdje. Jednako tako želim pohvalit nastavak ulaganja u cestogradnji, u cestogradnju. Istra je regija koja svojim turizmom i gospodarskom, gospodarstvom značajno doprinosi državnom proračunu, a kvalitetna prometna infrastruktura upravo temelj je za daljnji razvoj pogotovo kad znamo da smo gotovo isključivo auto destinacija u nekakvih 90 i skoro 4, Međutim dok govorimo o investicijama, ne smijemo zaboravit ljude. Naše sugrađane, svih i to svih generacija. Državni proračun mora prije svega imat na umu njih i njihove potrebe. Pa tako za najmlađe to znači osiguranje dovoljno, dovoljnih kapaciteta u vrtićima i školama, što se i radi ali razvijene sredine poput naše suočavaju se s rastućim brojem učenika. Ali i neriješenim vlasničkim odnosima koje koče širenje obrazovnih kapaciteta, a siguran sam da to nikome nije želja. Roditeljima i lokalnim zajednicama treba pomoći kroz sufinanciranje samih vrtića, čime ćemo olakšat obiteljima i nastavit ih zadržavat u našoj zemlji. Zato na to gledamo kao na ulaganje u budućnost naše države. Isto tako za starije, proračun mora prepoznati važnost Domova za starije osobe, sustava socijalne skrbi i dostupne zdravstvene usluge. Sigurna starost nije privilegija već pravo svakog našeg građanina, a financijski teret ne smije isključivo pasti na teret, na leđa naših sugrađana. To podrazumijeva i ulaganje u infrastrukturu ali i potporu za dostojanstven život, bilo u institucijama ili kod kuće, financijsku ili stručnu. E pa upravo zbog toga svega, sve to ne smije biti definirano isključivo kroz indeks razvijenosti grada ili općine jer iza svakog tog broja stoje ljudi koji rade i doprinose svojoj zemlji, svaki dan. Isto tako i oni koji su cijeli svoj radni vijek to i radili. Zato se kroz sufinanciranje vrtića, domova, pomoći u kući šalje jasna poruka da su ljudi prioritet, a ne broj samo na papiru. Hrvatska kao što znamo se suočava s demografskom krizom, ne postoje sredine koje su zdrave i koje rastu. Te zajednice trebamo prepoznati i dodatno poticati kroz porezne olakšice, investicije i podršku lokalnim projektima. Istra je tako jedna od primjer regija koja privlači nove obitelji, a to je rezultat ulaganja u kvalitetu Na kraju želim ponovit isto to, najbitnije su naše obitelji, naša djeca, naši stari, investicije u promet, gospodarstvo i infrastrukturu su definitivno važne i na tome se treba raditi ali bez ljudi, bez zajednice koja ima uvjete za sigurno odrastanje i dostojanstvenu one stvarno gube svoj smisao. I zato ćemo evo i zato smo predali nekoliko amandmana upravo u tom smjeru i ja vjerujem da će isto tako Vlada prepoznati upravo taj smjer. Hvala. Hvala i vama. Znači prije gospodina Veljka Kajtazija, mi ćemo čekati 10 minuta do 2 i 41 minutu. Hvala.